Dame i gospodo zastupnici, dobro jutro svima. Nastavljamo sa sjednicom. Prelazimo na točku dnevnog reda 7. Prijedlog zakona o područjima i sjedištima sudova, prvo čitanje, P.Z.E. br. 30 Predlagatelj zakona je Vlada Republike Hrvatske. Kod donošenja ovoga zakona primjenjuju se odredbe poslovnika koje se odnose na prvo čitanje zakona. Prijedlog akta primili ste u pretince. Raspravu su proveli Odbor za pravosuđe, Odbor za zakonodavstvo, Odbor za europske integracije. Izvješća ste primili na prošloj sjednici. Želi li predstavnik predlagatelja dodatno obrazložiti prijedlog? Da. Državni tajnik u Ministarstvu pravosuđa gospodin Dražen Bošnjaković. Izvolite. o područjima i sjedištima sudova. Prema sada važećem Zakonu o područjima i sjedištima sudova u Republici Hrvatskoj ima 115 općinskih sudova od kojih 107 radi a za 8 sudova ministar pravosuđa nije donio odluku da su se stekli uvjeti za početak rada. Zakonom je ustanovljeno još i 21 županijski sud i 13 trgovačkih sudova. Ovako veliki broj općinskih sudova i njihova postojeća mreža pokazala se neučinkovitom i ona naravno nije ekonomična. Analize koje su provedene u okviru CARDS projekta 2002. godine podrška reformi hrvatskog pravosuđa u suradnji sa finskim twining partnerom i projekta CARDS 2003. godine nastavak podrške reformi hrvatskog pravosuđa u suradnji sa austrijskim partnerom pokazali su da se Republika Hrvatska ubraja među jednu od europskih država s najvećim brojem sudova, najvećim brojem sudaca i administrativnog osoblja ali s druge strane i s najvećim brojem sudskih zaostataka. Provedena analiza također je ukazala da se uzroci za neučinkovitost hrvatskog pravosuđa mogu naći upravo u sadašnjoj strukturi sudova. Naime, dok s jedne strane imamo sudove u velikim gradovima kao što su Zagreb, Split, Rijeka, Šibenik, Zadar, Osijek s velikim prilivom predmeta, s druge strane imamo puno sudova s malim priljevom predmeta, većim brojem sudaca u odnosu na priljev predmeta i upravo ta neravnomjernost u opterećenosti sudaca sudskim predmetima razlog je da unatoč velikog broja sudaca i velikog broja sudova imamo nažalost i veliki zaostatak u rješavanju predmeta. Zbog toga se pokazala nužnim potreba da se mreža općinskih sudova u Republici Hrvatskoj racionalizira. Kriteriji koji su uzeti u obzir za spajanje općinskih sudova su predmeti primljeni tijekom jedne kalendarske godine i potreban broj sudaca prema okvirnim mjerilima znači za najmanje pet sudaca, zatim broj stanovnika, udaljenost od najbližeg suda cirka pedesetak kilometara uz iznimke kao što su geografske specifičnosti sudova koji su na otocima. Isto tako, uzeti u obzir i dodatni kriteriji kao ukupan broj riješenih i neriješenih predmeta na sudu, broj riješenih predmeta po pojedinom sucu, procjena priliva predmeta, procjena rješavanja starih predmeta, omjer broja sudaca i drugih djelatnika na sudu u odnosu na priljev predmeta i utjecaj na ažurnost suda. Ciljevi koji se očekuju racionalizacijom mreže sudova u Republici Hrvatskoj su učinkovito, moderno i racionalno pravosuđe, ravnomjernije opterećenje sudaca i sudskog osoblja s predmetima, brže rješavanje zaostalih predmeta kao i donošenje sudskih odluka u razumnom roku. Isto tako, bolja organizacija rada, mogućnost specijalizacije sudaca, veća fleksibilnost u radu sudaca i sudskog osoblja i upravljanja sudom i ujednačena sudska praksa. Nakon spajanja sudova u njihovom sjedištu te kroz godine odlaska u mirovinu sudskog osoblja očekuje se i veća ekonomičnost sustava. Prema prijedlogu zakona prijedlog je da se spajaju sudovi kako su navedeni ovdje, ja ih neću sve ponavljati jer je dosta toga već i bilo u javnosti iznijeto. Racionalizacija mreže sudova je naravno višegodišnji proces i svugdje u svijetu gdje se to radilo to je trajalo određeni niz godina. Kod nas je predviđeno da će se provesti do 31. prosinca 2019. godine a ovisno o dinamici osiguravanja radnog prostora i tehničke opremljenosti sudova u njihovim sjedištima. Na tom planu i programu fizičkog spajanja itekako radimo i u prve dvije godine već ćemo jedan značajan broj sudova uspjeti spojiti. Stupanjem na snagu ovog zakona bilo bi 65 općinskih sudova time da bi sudovi nastavili raditi do njihovog spajanja u sjedištu sudova kao odjeli suda na koji se spajaju uz bolju mogućnost upravljanja takvim sudovima jer bi već sada bio jedan predsjednik suda, jedna zajednička pisarnica, jedno računovodstvo i već bi postojala mogućnost za specijalizaciju sudaca po pojedinim vrstama predmeta. Ovo je jedan nedvojbeno veliki projekt, ovo je jedno veliko preslagivanje unutar mreže općinskih sudova ali ono što je najbitnije smatramo da ćemo jednom boljom organizacijom drugačije i puno kvalitetnije rasporediti taj teret suđenja jer ovo što danas imamo imamo imamo u velikim gradovima sudove koji su preopterećeni priljevom predmeta, u manjim gradovima imamo sudove koji žive puno komfornije gdje suci naprosto imaju vremena ako u jednom gradu sudac ima 150, 200 parničnih predmeta naravno da može svoju normu ispuniti. Međutim, ako kao u Zagrebu to ima između 700 i 800 e tada je teško tu normu ispuniti. Upravo ovakvom novom mrežom sudova doseći ćemo to da ćemo imati bolju i ravnomjerniju opterećenost tih sudaca i naravno omogućit ćemo sucima specijalizaciju. Specijalizacija je vrlo bitna jer danas u poplavi ovih novih propisa suditi i smetanje posjeda i naknadu štete, i kazneno i statusne stvari to je danas vrlo teško. Specijalizacijom ćemo imati suce koji će znači suditi samo u određenim segmentima prava a to znači imat ćemo i postupke koji će se brže voditi, imat ćemo i kvalitetnije presude koje neće doživljavati ukide na drugostupanjskom sudu, imat ćemo i ujednačeniju sudsku praksu i to su sve oni ciljevi zapravo koji se u reformi pravosuđa, za koje se i zalažemo. Hoću reći samo, ovo je doista veliki projekt. Mi smo obišli cijelu Hrvatsku, razgovarali samo sa predsjednicima sudova, sa gradonačelnicima, načelnicima, županima, uvažavali smo i sugestije, uvažavali smo i prijedloge i dosta smo u cijelom ovom projektu i mijenjali naše prijedloge. Ispričavam se, ovdje je došlo do jedne greške zapravo u tekstu. U obrazloženju zakona vidite da je naša namjera da spojimo Općinski sud Đurđevac na Općinski sud u Koprivnici ali u tekstu zakona je ostalo kao kao da taj sud opstaje. Naša je namjera doista da ga spojimo i ispričavam se, to ćemo za drugo čitanje u svakom slučaju popraviti. Hvala vam lijepo. Evo, očekujemo vaše prijedloge, jer zaista, ovo je jedan veliki projekt i možda bi doista, svi dolazimo iz određenih sredina, svi vidimo određenje argumente i nadamo se da ćemo poslije ove rasprave u ovom Domu možda vidjeti i još neke nove detalje pa se pripremiti za drugo čitanje. Hvala vam lijepo. **Bebić, Izvjestitelji, da. U ime Odbora za pravosuđe, predsjednik, gospodin Ivo Grbić, izvolite. Poštovani predsjedniče Hrvatskoga sabora, poštovani državni tajniče, kolegice i kolege zastupnici. Odbor za pravosuđe Hrvatskoga sabora razmotrio je na trećoj sjednici održanoj 26. ožujka 2008. godine Prijedlog zakona o područjima i sjedištima sudova koji je predsjedniku Hrvatskoga sabora podnijela Vlada Republike Hrvatske aktom od 19. ožujka 2008. godine. Odbor je predmetni zakon raspravio na temelju svoje nadležnosti iz članka 73. Poslovnika Hrvatskoga sabora u svojstvu matičnoga radnog tijela. Uvodno predstavnik predlagatelja istaknuo je da se ovim prijedlogom provodi spajanje sudova, od dosadašnjih 107. općinskih sudova, ustanovljuje se ukupno 65 općinskih sudova i određuje njihovo područje i sjedište. U raspravi su članovi odbora jednoglasno podržali Prijedlog zakona o područjima i sjedištima sudova. Predlaže se nomotehničko uređenje članka 2. Prijedloga kojim se Općinski sud u Đurđevcu spaja na Općinski sud u Koprivnici. Nakon provedene rasprave Odbor za pravosuđe jednoglasno je sa 8 glasova ZA, odlučio predložiti Hrvatskom saboru sljedeće zaključke: 1. Prihvaća se Prijedlog zakona o područjima i sjedištima sudova. 2. Sve primjedbe, prijedlozi i mišljenja iznijeta u raspravi u prijedlogu zakona uputiti će se predlagatelju radi izrade konačnog prijedloga zakona. Hvala. Žele li predstavnici drugih odbora? Ne. Otvaram raspravu. U ime Kluba HNS-a, gospodin zastupnik Željko Vincelj. Izvolite.

Hrvatska se ubraja među europske države sa najvećim brojem sudova, sudaca i administrativnog osoblja u sudovima ali i najvećim brojem ne riješenih sudskih predmeta. Hrvatska mreža sudova sastoji se od 217 prvostupanjskih sudova, od kojih 110 prekršajnih sudova, 107 općinskih sudova i 13 trgovačkih sudova, tu je još 21 županijski sud, Visoki prekršajni sud, Visoki trgovački sud, Upravni i Vrhovni sud. imamo sudove, imamo suce, imamo administratore, kažu puno sudaca, sudova i administratora, a spori smo i neefikasni. U pravilu, u prosjeku, naravno, iako ima mnogo časnih, poželjnih izuzetaka, posebno u lokalnim sudovima u koje spadaju i moji 6 iz Krapinsko-zagorske županije koji su efikasni, koji nemaju zaostataka. Ali ima previše onih koji ne rade dobro i koji su stvorili sliku sporosti i neefikasnosti. U čemu je problem? Kako riješiti krizu hrvatskog pravosuđa evidentnu u sporom i neefikasnom rješavanju sudskih slučajeva. Ne sumnjamo da imamo kvalitetne kadrove, suca i administratore. Oni sigurno nemaju optimalne, prostorne i tehničke uvjete za rad, ali vjerujemo da imamo dovoljno dobre da i to ne bude kočnica njihovog predanog rada. Očito je kriv sustav, organizacija koja nije dala odgovore na bolesti pravosudnog sustava. To očito znamo svi i vlast i oporba i javnost koja nas je birala i djelatnici u pravosuđu. Znamo to već dugo i predugo. Dijagnozu imamo, ali bolest nismo liječili pa je ona sada već kronična. A kronična bolest znamo da zahtijeva žešću, skuplju i bolniju terapiju. Nije nažalost prvi, a ne vjerujemo ni zadnji puta da počinjemo reagirati tek kada voda dođe do grla, tek kada smo počeli donositi zakone sa oznakom P.Z.E., dakle, zakone prilagodbe Iako nećemo čuti od čelnika Ministarstva pravosuđa, niti pročitati na njihovim internetskim stranicama da nešto mijenjamo zbog zahtjeva Njihovo tumačenje je da to činimo zbog nas samih. Citiram: "Da hrvatski građani imaju na raspolaganju učinkovito i efikasno pravosuđe, kako bi ojačali pravnu sigurnost koja neposredno utječe na ekonomsku, socijalnu i radnu sigurnost građana.". Ali, pustimo sada ova ili ona objašnjenja zašto reformiramo pravosuđe. Kreće se, budimo zadovoljni što se napokon krenulo. Za nas u Hrvatskoj narodnoj stranci pitanje je samo da li smo dobro krenuli, da li smo našli lijekove za bolesti pravosudnog sustava, pogađamo li u sridu, ili promašujemo pa će kao i na Alci u Sinju iza uništa ostati samo bučan zvuk, tutanj i kovitlac prašine. I još puno, puno više nezadovoljnih i ogorčenih građana koji žele samo jeftinu, brzu i učinkovitu pravdu, bijesnih na sudsvo, Vladu ali i sve nas, bez obzira koliko mi više ili manje bili umočeni u to. Proces reforme pravosuđa osmišljavan je očito u sinergiji domaće i vanjske pameti, ne znamo u kojim omjerima, ne znamo ni sve poteze koje će se vuči ali neke ipak doznajemo. No ti potezi, realizacija mjera radne skupine Ministarstva pravosuđa i europskih partnera, to su prvenstveno promjena, načina, izbora predsjednika sudova, besplatna pravna pomoć, ukidanje sudova neće riješiti krizu hrvatskog pravosuđa. Ako će suci, a ne ministri pravosuđa postavljati predsjednike sudova, to nije nikakva garancija da će biti izabrani ljudi koji će ukloniti eventualno nesposobne ljude iz sudačke organizacije i koji će promijeniti organizaciju rada tako da rezultira ažurnim rješavanjem predmeta. Besplatna pravna pomoć opet neće dovesti do brzog i kvalitetnog rješavanja predmeta. Ukidanjem pak sudova, odnosno međusobnim pripajanjima neće nestati predmeti koje treba riješiti. Danas ovdje imamo prijedlog provedbe jedne od tih mjera, ukidanje dijela sudova, 40% lokalnih sudova u državi, mjera za koju se zalaže i predsjednik Vrhovnog suda Republike Hrvatske koji kaže da se racionalizacija mora provesti i posebno naglašava da u provedbi ove mjere niti jedan sudac niti službenik neće ostati bez posla. Cilj reforme i utjecaj racionalizacije mora biti efikasan sud. Ukidanjem sudova dogodit će se da nećemo imati 2 neefikasna suda nego jedan neefikasan sud, jer će i dalje ostati sudske pisarnice u kojima se nalazi veliki broj neriješenih spisa. Samo će ih administratori iz jedne zgrade prenijeti u drugu istom sucu. Je li Vlada Republike Hrvatske dobro odvagnula dobre i loše strane ukidanja 40% lokalnih sudova. Kolege zastupnici, vidimo li u ovim materijalima na našim stolovima analizu učinka ukidanja sudova. Ne vidimo i to je nepoštivanje ovog Visokog doma, svih nas bez obzira bili u sredini s lijeve ili desne strane. Posebno iritira nas koji smo u Sabor došli iz poduzeća, iz proizvodnje, sa tržišta koje životno i poslovno iskustvo nije naučilo da radikalne rezove donosimo bez pomne, detaljne, sveobuhvatne analize. Zašto nešto mijenjamo? Koliko košta promjena? Koji su pozitivni učinci promjena? A sve da se ne dogodi kontra efekt da ubijemo kravu radi kilograma mesa. stranke dobre strane ukidanja dijela lokalnih sudova su recimo veća mogućnost specijalizacije sudaca, bolja ekonomičnost sustava, veća mogućnost za napredovanje kadrova, financijska korist državi od eventualne prodaje zgrada ukinutih sudova. Teško je da bi se još nešto moglo dodati. A loše su potreba dulje prilagodbe pravosudnog osoblja iz ukinutih sudova na novu sredinu, pa u skladu s tim smanjena radna efikasnost, potreba dogradnje novih prostora i opreme potrebnih za rad kadrova iz ukinutih sudova. Moguće je da će to koštati puno više nego što će biti korist od eventualne prodaje zgrada ukinutih sudova. Nitko ovdje ne govori što će biti sa javnim bilježnicima u mjestima u kojima se ukida sud. Teško da mogu nakon toga zaraditi za kruh. Stavit će ključ u bravu. Selidbom suda u drugo mjesto neće se riješiti neriješeni predmeti. Ponavljam, samo će se prošetati malo dalje. A izuzetno je loša posljedica građanima radi kojih postoje sudovi pravda će biti još nedostupnija nego sada. Ukidamo im mjesta pravde koje su imali negdje i više od 150 godina. Primjer, povijest suda iz moje Donje Stubice u Zagorju koji bi se po prijedlogu Vlade trebao ukinuti datira od 1854. godine. Tjeramo ih do kuće koje će im dosuditi po pravdi putuju nekoliko desetaka kilometara više nego sada. A pazite, neka od tih mjesta koja će evo sada reforma pravosuđa spojiti nisu niti povezana sustavom javnog prijevoza. Građane za to Ministarstvo pravosuđa nije pitalo. Možete si zamisliti što bi im rekli da su ih pitali. A nismo pitali niti njihove predstavnike lokalnu vlast, kao ni mnogo puta do sada imali bi valjda i oni što reći na tu temu. Može li Vlada tvrditi da će ukidanje 40% lokalnih sudova, dovođenje u lošiji položaj fizički i psihički i u povećane troškove preko milijun stanovnika naše zemlje rezultirati bržim i efikasnijim dijeljenjem pravde. Mi iz kluba Hrvatske narodne stranke mislimo da ne, da je to kozmetička mjera koja bi trebala dati privid akcije koja će rezultirati velikim nezadovoljstvom građana, a neće bitno doprinijeti bržem i efikasnijem sudstvu. Mi bismo umjesto ukidanja nečega na što su građani navikli i što pretežno i dobro funkcionira voljeli u prijedlozima Vlade vidjeti druge mjere u rješavanju najveće boljke hrvatskog pravosuđa neriješenih predmeta i nemogućnosti postizanja sudske zaštite u razumnom roku. Koje su to mjere izložit ću u pojedinačnom dijelu rasprave. Hvala lijepa. U ime kluba SDP-a gospođa zastupnica Ingrid Antičević-Marinović. Izvolite gospođo zastupnice. **Antičević Marinović, sa suradnicom, kolegice i kolege. Kada je potkraj godine stigla obavijest da se odgađaju pregovori o ovom poglavlju o pravosuđu, korupciji, ljudskim pravima to je Vlada tajila kao zmija noge. Ali trebalo je onda pošto poto nešto i učiniti da se pokaže da se zaista na tom planu misli nešto ozbiljno učiniti. Evo, sada je zbog toga pred nama Prijedlog zakona o područjima i sjedištima sudovima kao nešto što treba figurirati kao reformatorski pokret i zahvat par exellance. Međutim je li tome zaista tako? da bismo možda bolje shvatili o čemu se ovdje radi, da se podsjetimo Zakona o područjima i sjedištima sudovima iz daleke 1994. godine. Tada je vladalo načelo, ista vlast, ali je promijenila u ovih 14 godina apsolutno svoj zaokret za 180 stupnjeva. Dakle, 1994. godine gotovo da je vrijedilo načelo ispod svakog stabla jedan sud. Tada se to kao nešto kako će pravosuđe naše, kako će pravosudna tijela biti dostupna našim građanima. Sada u obrazloženju ovog zakona kaže se da to što je neki sud ovdje ili ondje deset, pedeset, od onih kojima treba služiti nije uopće ni od kakvog značaja. Ali ima još nešto čudno u tom zakonu čije posljedice imamo do dana današnjega. Naime, te daleke 1994. godine osnovani su sudovi, a da nisu samo zakonom. Nije bilo nikakvih pretpostavki da se tamo osnuje sud ne za 5, 10, 15 nego bilo kada. Niti se govorilo o zgradama, o ljudima koji bi trebali tamo raditi. Jer pazimo, to su godine kada se, kada pravosuđe ostaje bez svog pravosudnog kadra, a osniva se na desetine i na desetine novih sudova. E onda vidite imate jednu, a s ovim prijedlogom zakona ukinut će se ti sudovi. Ali vidite predviđa se da bi oni još nešto radili zadnji do 1919. još godine, neki 12, neki 19. Sad imamo jednu apsurdnu situaciju i da li je moguće apsurdom graditi reformu pravosuđa? Tada smo imali situaciju da zakonom su osnovani sudovi, ali nisu radili, niti su ikad profunkcionirali jer nisu, jer je to bila fikcija, apstrakcija, a sada će se ukinuti ovim zakonom, ali će i dalje raditi. Ne čini li vam se da je to zaista apsurd? I tako ozbiljno onda ne djelujemo. Niti možemo tako figurirati ni kod naših građana, a ni kod onih koji nas promatraju i kojima evo želimo i njima podastrijeti ovaj zakon kao eto snažan reformski zahvat. Ima još nešto što se tada događalo i što je doprinijelo devastaciji pravosuđa i rušenju ugleda pravosuđa u cjelini. Naime, bili su postavljeni predsjednici sudova, tih fiktivnih sudova koji nikad nisu profunkcionirali. I godinama su dobivali plaću. Tim ljudima mogu reći da je bilo vrlo neugodno šetati se ulicama tog malog mjesta ili grada. Sada ta ista vlast kaže imamo puno sudaca, imamo puno sudova. A do 2000. godine, a '97. kada je kriza u pravosuđu bila zaista na vrhuncu, ali tad se uopće o tome nije ni raspravljalo. U sudovima je nestajalo preko 50% pravosudnog kadra. Zato mogu reći da sam zaista ponosna na koalicijsku vlast koja je osnovala 12 novih pravosudnih tijela. I srećom ni jedno se od tih ne ukida, jer su zaista bili potrebni. I zaposleno je preko 500, 600 pravosudnih dužnosnika koji svaki je imao svoju normu i opterećen je bio svojom normom. Gdje bi bili da nismo to učinili? To su bile neke osnovne pretpostavke, a rezultati naravno sami po sebi ne mogu se ni time mjeriti. Dakle, nakon ovog apsurda jer smo zaista zemlja koja je osnovala sudove koji nisu radili, sad ćemo ih ukinuti, a oni će i dalje raditi, postavlja se dalje pitanje uopće u ovoj situaciji gdje, o kojima vlast ništa ne govori. Vlada ništa ne govori. Samo konstatira da imamo puno sudova i puno sudaca. Dakle, kao papagaji ponavljamo šta su nam u Europi rekli. I to je točno. Ali zašto mi imamo najviše predmeta? To je pitanje. To je izvorište uopće da bismo mogli reformski djelovati. Zašto smo mi zemlja sa nepunih četiri i pol milijuna stanovnika čija svaka sada tročlana obitelj ima jedan predmet na sudu. To nažalost pokazuje da mnoge stvari u državi ne štimaju, a pravosuđe nije zamišljeno kao ono, kao treća grana vlasti koja rješava društvene odnose, nego koje je ultima ratio pravnog poretka i koje rješava pojedinačne slučajeve. kod nas i dan danas se događa da manjim kamionetima dolaze tužbe na sudu zato što država nije ispoštivala neku određenu obvezu ili iz jednog odnosa su, koji je nastalo, koji treba rješavati na drugačiji način, da da takve istovrsne tužbe, na stotine ih zna doći, i na nekoliko stotina pred sudove. To znači nešto nije normalno. I ukoliko se ne suzbije priljev predmeta na sudove nema od reforme ništa, jer ovakav priliv predmeta ni puno sređenije pravosuđe ni jedne zemlje ne može apsorbirati. Međutim, o tome se malo govori. Dosta je zakona bilo u tom smislu doneseno, još od 2000., 2003., 2004. Neki su kasnije i ukinuti, a dobro bi bili služili upravo ovom glavnom problemu koji ne mogu, dakle sve te mjere koje bi se u tom smislu poduzele one su nepopularne, jer se njihov učinak ne može vidjeti ni kroz godinu, dvije, tri, tek nakon nekoliko godina. Ali na tome treba ustrajati i mislim oko tih stvari treba zauzeti jedan zajednički stav. Bilo bi dobro upravo kod toga da se dogovorimo jer postoji i novi zakon, Zakon o parničnom postupku, zbog čega se te njegove izričite norme ne poštuju, zašto se ročišta, zašto se rasprave ne završavaju u dva, tri ročišta kako je tamo stipulirano? U čemu je problem? Da vidimo izvješće sudova i onih koji učestvuju u postupku, zbog čega je tomu tako? Dakle, zašto se i neke norme koje su dobre ne primjenjuju, a koji upravo idu u prilogu ovim reformskim zahvatima. Puno bolje nego ovdje seljakanje jednog suda u drugo, premještanje tih ploča kao što je ovdje kolega govorio u ime HNS-a i rekao je li tome tako. I ostaje krajnje nejasno što će se u ovom trenutku dogoditi. Hoće li samo se zamijeniti ploča na tom sudu, hoće li ti suci zaista i sudovi odnosno to osoblje biti premješteno, izmješteno? Gdje je taj prostor? Da li postoji uopće jedan sud kojima će se spojiti, koji će apsorbirati nekoliko ovih manjih sudova, koji ima višak prostora, koji ima i jednu jedinu sobicu viška? Nema. Jer su ti sudovi napućeni. A još im dolaze suci i dolazi im osoblje. Pa gdje će oni raditi? Te pretpostavke nisu stvorene. Kao što nisu onda bile stvorene '94. godine kada ste osnivali sudove papirom. Samo potezom pera. Eto to su osnovni problemi o čemu treba porazgovoriti. I dakle kad i u ovom trenutku kad imamo toliko predmeta, kad smo donijeli konsenzusom zakon gdje manje opterećeni sudovi ili koji su ažurni mogu preuzeti dakle neovisno o mjesnoj nadležnosti i te predmete. I dugo smo se ovdje hvalili tim kao to je jedan dobar pomoćni kotačić u ovoj nastaloj situaciji. Sada se i to apsolutno negira. Ali uz ove druge reformske mjere, to je jedna bila snažna mjera koja se trebala dalje koristiti. A koliko je Vlada izvještavala, a iz resornog ministarstva stalno su to naglašavali kako ta jedna mjera puno, puno koristi. I da su ljudi zaista i zadovoljni time bez obzira što će putovati na neki drugi sud, ako će tamo riješiti svoj problem. Dakle, imamo jednu apsurdnu situaciju. Imamo puno predmeta, a ukidamo sudove. Molim vas, to je neshvatljivo. To je isto kao da kažemo imamo puno pacijenata, zatvorit ćemo bolnice. Vrlo, vrlo slično. Time hoće li se ukinuti predmeti, postavlja se pitanje? Neće se ukinuti predmeti. O tome govore i predsjednici tih manjih sudova koji su evo, kojima je Vlada namijenila tim sudovima taj usud ključa da ih zaključa. I postavljaju si ljudi pitanje, mi smo ostvarivali normu. Nije da smo radili ispod norme. Imali smo priliv predmeta. Ne svi, ali neki jesu. I mnogi od tih koji Znači tako nas se kažnjava. To su svi, uglavnom i u pravilu ažurni sudovi. I sad ćemo od tih ažurnih sudaca i ažurnih sudova napraviti neažurne sudove jer svim ovima kojima se ti sudovi spajaju u pravilu su neažurni jer su veliki. Ali osim toga ne vidi se jasan koncept Vlade. Jer dok se prošle godine, pretprošle govorilo o ukidanju sudova, u isto vrijeme osnovan je sud u Tisnom. U isto vrijeme, da bi se sada evo opet je predviđen da taj sud se ukine, da nestane. A isto tako nemojmo zaboraviti famozni sud u Novalji, 99. godine, tamo konac 90-tih godina, uprizorenje smo imali, došao je i namještaj, bila je i vrpca, otvorio se sud i onda se zaključao i nikad nije ni jedna nije, nitko nije više ušao u taj sud. Dakle kada se govori o ovome dosta je predstava, treba zaista vidjeti što se tu mora i treba učiniti, ali ovo dolazi gotovo na kraju balade. Dakle da smo mi već u takvom jednom postupku da je reforma pri kraju. A što to znači da je pravosuđe uglavnom postalo do jedne razumne mjere efikasno, brzo, e onda zaista ima razloga da svi vidimo i stanemo koji sud zaista nema nikakvog smisla da dalje djeluje. Ali ovo u ovakvim problemima kao glavnu mjeru izvoditi to naprosto će izroditi čitav niz drugih problema, a tim više što nije, dobili smo samo ovaj prijedlog zakona, a gdje su ovi drugi zakoni koji nužno moraju biti izmijenjeni. Što je sa Zakonom o javnom bilježništvu o kojem je također kolega govorio, koji onda se referira upravo i broj tih mjesta i tako u odnosu na, jer je referentna točka općinski sud. O tome se uopće nije raspravljalo jer se toga niste valjda ni sjetili. Nemojte da se dogodi, prije evo godinu dvije dana, možda malo više, na sva usta slavio se tzv. tvining program, finski tvining program, molim vas spajanje čak krušaka i jabuka, općinskih i prekršajnih sudova i taj projekt naravno to je bilo pitanje samo vremena i sreće da se to dogodilo što prije, kako je neslavno propao. A da je tomu tako evo vam primjer Općinskog suda u Pagu koji je predviđen da se ukine, a tamo nije nikad popunjeno sa adekvatnim brojem sudaca s obzirom na broj priliva predmeta pa se kaže nema dovoljan broj sudaca, a nije se popunila, a trebao je s obzirom na priliv predmeta. E a vrsta predmeta koji se upravo na tom sudu raspravljaju, jeste upravo imovinskopravne prirode, dakle potrebni su u pravilu očevidi. Znači sve će sada građani odlaziti u Zadar a onda će čitava ekipa zajedno sa geometrom i i ostalim vještacima i svjedocima putovati ponovo na lice mjesta u Pag. Pa to su ogromni troškovi. Time, dakle sve ono što se želi sa besplatnom pravnom pomoći, pomoći našim građanima na ovakav način bit će anulirano. Da ne govorimo upravo o svim tim manjim sudovima gdje preteži upravo starije stanovništvo, loše su veze između tih malih mjesta jer ljudi u pravilu putuju svojim vlastitim automobilima. To starije stanovništvo nema automobile ili ako ima više je nesposobno za vožnju. I to je u pravilu starije stanovništvo od 60 godina, preko 20, 30% i više. Osim toga ne treba smetnuti s uma da sudovi nisu samo treća grana vlasti, oni su u svakoj zemlji, a na vlastito u našoj sa dugom pravnom tradicijom i dio naše pravne kulture, kulture općenito. I ne može se prstom pera tako olako recimo neke sudove koji imaju po 200 i više godina recimo i u Drnišu i u Otočcu gdje molim vas upis i i prva pravna radnja zapisana još 1746. godine ukinuti pod jednim potezom pera. To ni jedna zemlja ne čini. I molim vas dobro razmislite o tome, ovo još nije vrijeme za ovo, a u svakom slučaju zahtjeva još temeljitu raspravu i zato evo govoreći u ime kluba SDP-a ovakav prijedlog zakona klub SDP-a neće podržati. Hvala lijepa. Već nekoliko puta zahvaljujem, tako da. Naprosto ne mogu drugačije nego zahvaljivati. Na redu je klub, a ispravke imamo dva. Oprostite imamo dva ispravka. Prvo Krunoslav Markovinović. Izvolite. Pa evo citiram netočan navod kolegice koja kaže da nije, nešto nije normalno vjerojatno u državi jer i stotine ljudi podnosi istovremeno tužbu i sl. Ja samo tvrdim da je to normalna posljedica funkcioniranja bivše koalicijske vlasti koja nije ispunjavala ugovore pa su stotine tisuća ljudi podnosile istovremeno tužbu, povećavale broj utužbi, broj predmeta predmeta što možemo biti zahvalni koalicijskoj Vladi, jer će nova Vlada platiti preko milijardu kuna kojekakvih odšteta. **Bebić, Luka (HDZ)** Hvala. Imamo još jedan ispravak. Gospodin Emil Tomljanović. Izvolite. Hvala lijepo gospodine predsjedniče. Pa uvažena kolegica je više puta netočno kazala da se ovdje radi o ukidanju sudova. Ne radi se o ukidanju sudova nego o pripajanju sudova iste vrste što je vrlo bitna razlika u smislu i budućeg funkcioniranja sudstva na tim područjima. Hvala. Na redu je gospodin Boro Grubišić, klub HDSSB-a kojeg nema, pa klub gubi pravo raspravljati o ovoj točki dnevnog reda. Zatim u ime kluba SDSS-a gospodin zastupnik Ratko Gajica. Izvolite. Gospodine predsjedniče, gospodine dražvni tajniče, kolegice i kolege. Ja ću na početku poći od onog što piše u obrazloženju ovog prijedloga. Piše: Ovoliki broj sudova i njihova postojeća mreža pokazala se neučinkovitom i preskupom i onda nešto malo iza toga piše Strategija reforme pravosuđa ovisi o budućoj mreži sudova. Ja mislim da bi trebalo da bude obrnuto da buduća mreža sudova ovisi o Strategiji reforme pravosuđa i zato nezavisno od toga koje će učinke postići ovaj zakon, ovdje mi se čini da je stvar malo postavljena obrnuto. Mi govoreći o prijedlogu ovog zakona i uopće govoreći o ovoj materiji ja mislim da ne smijemo smetnuti s uma da treba govoriti o dvije stvari. Prvo o broju i sjedištima sudova što je danas formalno na dnevnom redu, ali u isto vrijeme. I rekao bih prije svega treba govoriti o reformi pravosuđa u Republici Hrvatskoj kao kontekstu, kao najširem kontekstu. I zalažem se za ovo što sam rekao na početku, kao dakle o strategiji, o reformi pravosuđa, kao pravilu, kao principu iz kojeg će proizići broj sjedišta sudova o čemu danas razgovaramo i što je danas formalno na dnevnom redu. Te dvije stvari ne smiju se gledati odvojeno. Ja ovo napominjem zato što mi se čini da da ovaj prijedlog i njegovo obrazloženje ne ukazuje na to da te dvije stvari jesu i moraju biti neodvojivo povezane. E sada, treća stvar koju ovdje želim istaći. Ukupna reforma pravosuđa podrazumijeva nekoliko važnih stvari koje smo ovdje nekoliko puta ili u više navrata spominjali. Ja mislim da je to jasno i da smo na tome suglasnost. Prvo je dostupnost pravosuđa, drugo je brže rješavanje predmeta, treće je pravednije suđenje, četvrto je jačanje autoriteta struke i da upotrijebim grubi izraz koji možda i nije dobar odstranjivanje kadrova bez integriteta iz sustava. I onda ili u skladu s tim ne mora čak ni ovim redom i o racionalizaciji mreže sudova. Zato ću reći nezavisno od toga što ja mislim da racionalizaciju mreže sudova ipak treba napraviti imam dojam i ponavljam reći ću da smo ovom temom i ovim prijedlogom u reformu pravosuđa donekle ušli s tanjeg kraja. Možda čak da rečem donekle ušli i s pogrešne strane. Ako ukupna reforma pravosuđa o kojoj o kojoj ja mislim nismo na ovom mjestu tako otvoreno i seriozno razgovarali, ako dakle ta reforma koja nam je veliki zadatak dovede do bržeg sudovanja, dakle bržeg postupanja, pravednijeg sudovanja, lakšeg dolaženja do pravde i ako će se to postići s manjim brojem sudova i racionalnijim tehnički gledano odnosom u sustavu sudstva onda dapače, onda je korist duplo veća. Mi smo kad je ovdje bilo govora o istoj ovoj temi prošle godine bili protiv ukidanja sudova zato što nam se tada činilo da prije svega smo govorili o tome da ćemo dostupnost sudskog postupka ili dostupnost sudovanja učiniti otežano, da zapravo to nećemo, da nećemo učiniti uslugu ljudima kojima sudovi i sudski postupci trebaju. Govorili smo još i o posebnim područjima povratka koje ovim prijedlogom dolaze u nepovoljniju situaciju. Ovdje je kolegica govorila o kilometrima, govorila je o troškovima. To se i sada To se i sada ponavlja. No, ja ću malo modificirati svoj stav u odnosu na ono što smo govorili prije recimo šest, sedam mjeseci. Ja sam svjestan da se mora napraviti racionalizacija i mreža sudova, neka vrsta tehničke racionalizacije zato što ima za to puno opravdanja i dovoljno razloga da ih ovdje ne iznosim. Ali još jednom ponavljam to mora biti rezultat naše procjene i to mora biti rezultat zaključaka koji proizlaze iz toga što i kako hoćemo uraditi na reformi pravosuđa. Ja se slažem, suglasan sam da mi ovim prijedlogom postižemo tehničku racionalizaciju sudske mreže, zapravo stvaramo pretpostavke jer hoćemo li je postići to ovisi od toga kako ćemo tu stvar provesti. Nije samo u pitanju manji broj predsjednika, nije u pitanju racionalnije administriranje. Treba to provesti na način da oni koji za to odgovaraju ostvare tu odgovornost, ali ja se bojim da samo time nećemo spriječiti ono što se sada događa da država izdvaja velike novce na ime kazne za sporo sudovanje. Vi danas imate u novinama priču o velikim milijunima. U tome je štos. Ja to opet govorim zato što se bojim da sa ovim rješenjima koja se danas predlažu ne dođemo ili to ne bude prijelazno razdoblje u kojemu ćemo i dalje izdvajati novce za plaćanje kazni koje sam spomenuo. I ponovo se vraćam na istu stvar zato što mislim da je to strašno važno. Ovdje se na ovu raspravu u ovu salu mora vratiti priča o reformi pravosuđa sa svim ovim izvedenicima pa i o racionalizaciji mreže sudova. Ja ću još nešto spomenuti zašto mislim da je ta priča glavna i da je to zapravo centar na koji moramo obratiti pažnju. Prvo, dužina postupka i zamorno sudovanje kod nas obeshrabruju kod ljudi vjeru u pravdu. To gotovo da se u društvu javlja kao možda ne opći ali vrlo raširen osjećaj. vrlo raširen osjećaj. Druga stvar, kad govorimo o sucima nemam nikakvu namjeru omalovažavati tu ulogu i tu funkciju ali veliki broj sudačke struke se cehovski štiti pravom na autonomiju a trebalo bi da se štiti argumentima stručnosti, pravednosti i efikasnosti. I treća stvar, stručna kompetencija i ne podijeljeni autoritet ljudi koji u pravosuđu igraju glavnu ulogu. Dakle, stručna kompetencija i autoritet priznat i javno vidljiv. Opet govorim na bazi pretežnoga dojma. Kod nas se pojavljuje samo u obliku svijetlih primjera. To znači, to znači da moramo štošta učiniti ili da smo trebali štošta učiniti prije nego smanjujemo broj sudova. Kada smo već kod toga, ja ću vjerojatno dići ruku da podržim ovaj prijedlog, ali on ne donosi rezultat ako ne ostvarimo ovo što je pretpostavka i što ide pod naslovom reforme .../Govornik se ne razumije./… pravosuđa odmah. Inače rekoh, bojim se bojim se većih šteta u ovom prijelaznom razdoblju. Zahvaljujem gospodine predsjedniče. **Bebić, Luka (HDZ)** Zahvaljujem. U ime Kluba HDZ-a, uvaženi potpredsjednik Doma, Vladimir Šeks. Gospodine potpredsjedniče, kolegice i kolege, gospodine državni tajniče. Klub zastupnica Hrvatske demokratske zajednice podržati će u prvom čitanju Prijedlog ovoga Zakona o sjedištu i područjima sudova, kao izraz jednoga dijela strategije reforme pravosuđa. Ovaj Zakon o racionalizaciji mreže općinskih sudova je samo dio, dio strategije reforme pravosuđa. I jasno da sa svim ostalim mjerama tek može dati učinak ako se i ostale mjere i ostali zakoni donesu koji će voditi bržoj, djelotvornoj i poštenoj pravdi. treba doista naglasiti da bez i ostalih komponenata, u okviru reforme pravosuđa ovaj zakon jasno ne bi bio dostatan sam po sebi da dovede do jeftinije, brže pravde, jer spora pravda nije nikakva pravda nego je nepravda. Zašto će Klub zastupnika Hrvatske demokratske zajednice podržati ovaj prijedlog zakona koji smjera ka racionalizaciji mreže sudova iste vrste. Dakle, spajanje općinskih sudova. I to onih općinskih sudova koji imaju manje od pet sudaca i koji se međusobno udaljeni sudovi do 50 km. Zato što smo uvjereni da, to je korak naprijed u bržoj i kvalitetnijoj pravdi. Zašto? Sada u dobrom dijelu, najvećem dijelu općinskih sudova, osjeća se jedna potreba ovih manjih sudova do pet sudaca, osjeća se jedna potreba da ne može sudac biti u toj mjeri kvalificiran da vodi sve postupke i kaznene i građanske, civilne i pojedine, pojedina područja civilnoga građanskog sudovanja sudovanja od statusnih predmeta i svih ostalih. Dakle, nužno se nameće jedna potreba specijalizacije. Specijalizacije i u tom pravcu je jedan od ključnih smjerova od racionalizacije mreže sudova da će suci se grupirati prema u području pojedinih grana sudovanja, pojedinih grana prava, konkretno da će koji će biti koncentrirani na jednom općinskom sudu moći se posvetiti specijaliziranim predmetima o pojedinim dijelovima prava. Drugo, postojeći manji broj sudaca na ovim općinskim sudovima koji se pripajaju drugim općinskim sudovima stvara velike poteškoće i probleme suci koji odlaze ili na bolovanje ili na godišnje odmore ili ih nema kao ne samo suci nego i osoblje stvara velike probleme u sudovanju. Zbog toga, treba vjerovati, treba se nadati da će ta vrsta racionalizacije dovesti do Kvalitetnije i brže pravda, ali jasno ako se ostvare i oni drugi dijelovi u strategiji reforme pravosuđa komplementarno i promijeni ove organizacije u mreži sudova. I zbog toga treba ići i sa ovim drugim dijelovima u oživotvorenju strategije reforme pravosuđa. Jer kada to ne bi bilo tako onda bi samo ova mjera, samo ovaj Zakon ne bi bio dostatan da ispuni te sve ciljeve. Ima dovoljno vremena do 31. prosinca 2019. godine, ministar pravosuđa, ministrica pravosuđa, ministar pravosuđa treba stvoriti uvjete i prostorne i kadrovske da se ti novi općinski sudovi na koje se pripaja, pripajaju 42 ova suda da se ustroje i da se spreme i pripreme funkcionalno upravo na ostvarenje ovih ciljeva da dođe do kvalitetnije i brže pravde. Nitko od sudaca, nitko od osoblja, od ovih sudaca koji se pripajaju osnivanjem novih sudova na nove, na druge sudove ne može i ne smije ostati i neće ostati bez svoga radnog mjesta, bez svoga, bez posla. Ja sam uvjeren da je i Ministarstvo pravosuđa u analitici, u analizi razloga za racionalizaciju mreže općinskih sudova i spajanja sudova iste vrste izvršilo izvršilo takvu analitiku u kojoj je uzimajući u obzir opterećenje, uzimajući u obzir broj sudaca, vrste predmeta, zaostatke došlo do zaključka da se upravo ovom mjerom može ostvariti brža i učinkovitija i jeftinija i jeftinija pravda. Za ovu godinu je u državnom proračunu osigurano 40 milijuna kuna za ovu racionalizaciju mreže sudova. U svim narednim, svakoj narednoj godini u državnim proračunima trebat će osigurati također približne svote da bi do 2019. godine se ispunio ovaj cilj iz ovoga zakona, a to je da se prenesu osnivanjem novih sudova da se spoje sudovi iz svoje sadašnje stvarne i mjesne nadležnosti. Dinamika toga procesa koju treba ministarstvo, ali treba i Hrvatski sabor nadzirati i pratiti za svaki konkretni sud koji prelazi u drugi sud da Hrvatski sabor bude s time upoznat, da Hrvatski sabor to nadzire i prati kojim će tempom, kojom će dinamikom se stvarati svi potrebni uvjeti da primjerice ne znam sud, sadašnji sud iz Donjeg Miholjca za kojeg se predlaže da prenese svoj djelokrug na područje Općinskog suda Valpova, da Hrvatski sabor bude temeljito upoznat da se stvore svi uvjeti prostorni da tamo taj, da se tamo može funkcionirati u toj zgradi u kojoj će biti sud. Daklem, osigurati financije, osigurati novac, osigurati novac, sve potrebne i time da se umanji ta na najbezbolniji način ta jedna činjenica koja ruku na srce svi oni koji znaju osjećaju neke kao već neko stečeno pravo da su pojedini sudovi koegzistiraju puno godina, da se to sada poslovi sudskoga djelokruga prenose u sud, u njima susjednom mjestu do 50-tak To je jedna psihološka barijera koju će trebati prevladati, ali prevladati je tako da doista se građani uvjere da će im biti kvalitetnija, da će im biti i brža pravda i da će se ta pravda osigurati na način da će se doista u mjestu u kojem će biti sud brže sudovati, kvalitetnije sudovati. To jasno ovisi u velikoj mjeri od tih svih priprema koje treba ministarstvo izvršiti i koje treba također u skladu sa interesima lokalne zajednice ih u to i uvjeriti, tako da ljudi shvate da to nije neka potreba neke imaginarne države ili potreba uniju, nego da je to vlastiti interes građana pojedine sredine da će na taj način da oni osvijeste i ozbilje svoju potrebu i želju da se te promjene u organizaciji, racionalizaciji mreže općinskih sudova doista i izvrše, da to prihvate kao svoja rješenja. Sigurno je da će kroz ovu raspravu kroz brojne istupe zastupnika iz pojedinih izbornih jedinica biti i stajališta i mišljenja kojima će trebati i ozbiljno i promisliti da li baš konkretni, određeni sud treba pripojiti nekom drugom sudu. Da li baš taj određeni sud u nekom mjestu treba, ali mislim da će se kroz ovu raspravu sva stajališta temeljito raspraviti i da ćemo za drugo čitanje imati pripremljen nakon ove rasprave Konačni prijedlog zakona koji će osluhnuti interese svih građana, svih tih sredina, zastupnika, zastupnica tako da se nađe jedno najkvalitetnije rješenje. I gledajući danas i u Europi Hrvatska što se tiče mreže sudova, barem ovih osnovnih općinskih sudova ima gledajući na broj stanovnika, gledajući na svoju veličinu ima nesrazmjerni broj osnovnih općinskih sudova u odnosu na sve ostale srodne zemlje slične veličine tako da smo tu po broju sudova i broju sudaca na samom vrhu jedne ljestvice koja ne razultira u isto vrijeme bi trebala, a što je paradoks, rezultirati jednom bržom i kvalitetnijom pravdom. Zaključno podržat ćemo, Klub zastupnika Hrvatske demokratske zajednice ovaj Prijedlog zakona u prvom čitanju. Nadamo se da će se kroz raspravu iskristalizirati i svi oni razlozi i stajališta koji će doprinijeti što boljem i kvalitetnijem zakonu, a time i što boljoj i kvalitetnijoj i bržoj pravdi. Hvala lijepa. Zahvaljujem. I u ime kluba IDS-a uvaženi zastupnik Damir Kajin. Poštovani gospodine potpredsjedniče, državni tajniče, uvažena gospodo zastupnici. Evo, ja ću najprije poći sa jednim citatom ocjene stanja, odnosno osnovna pitanja koja treba urediti zakonom. A ovdje se doslovce kaže da prema sad važećem Zakonu o područjima i sjedištima sudovima u Republici Hrvatskoj imamo 115 općinskih sudova. Od toga radi 107 Općinskih sudova, 21 Županijski sud i 13 Trgovačkih sudova. I onda se nastavlja da prema Prijedlogu ovog zakona od dosadašnjih 107 Općinskih sudova ustanovljuje se ukupno 65 Općinskih sudova i određuje njihovo područje i sjedište. Znači, prema tome 42 Općinska suda pripajaju se općinskim sudovima ustanovljenim ovim zakonima. I da to ja sad ne nabrajam. Između njih i Općinski sud u Buzetu koji se spaja s Općinskom sudom u Pazinu, a o čemu ću i najviše govoriti jer dolazim iz te sredine. Da se postojeća mreža sudova pokazala neučinkovitom, a evo vidjeli smo da će se ukinuti ili predlaže se ukidanje 42 općinska suda, znači to znamo, ali znamo isto tako ili oni koji predlažu ovaj zakonski prijedlog, trebali bi znati da Općinski sud u Buzetu nije bio neučinkovit sud. Pretpostavljam da to nije bio, znači nije bio neučinkoviti sud, prije svega predsjednici tog suda, i sigurno je jedan od najažurnijih općinskih sudova u državi. Kada je riječ s druge strane o Istri, ovaj puta nije bilo pokušaja da se ukine kao što je to u onom zakonskom prijedlogu od pred godine dana bilo se predlagalo. Najprije sud u Rovinju, pa onda u Poreču. Evo sad je teret reforme sudovanja na neki način kada je riječ o Istri pao na Buzet. Ja znam da će veliki broj Istrijana odahnuti kada dozna ili vidi ovaj zakonski prijedlog, ali Buzećani imaju prava na nezadovoljstvo. 2008. naprosto nam je počela loša. Počela je kao loša godina. Najprije su nam Slovenci ukinuli jedan granični prijelaz preko kojeg je išao najveći broj teretnog prometa u Istru. Istru. Potom je ministar Čobanković najavio ukidanje brdsko-planinskog područja. I evo, za nekoliko mjeseci ukinuti će se i Općinski sud u Buzetu. Buzet je vjerojatno jedan od gospodarski najrazvijenijih krajeva u Republici Hrvatskoj. Izvoz po stanovniku je oko 20 tisuća dolara. Kao što se čudim predsjedniku Sanaderu da nije išao na Skup gospodarstvenika na Pantovčak, tako se čudim predsjedniku Mesiću da nije nikoga na taj skup pozvao iz Buzeta. Tvrdim isto tako da se nigdje više ne radi, discipliniranije se nigdje ne radi nego u Buzetu. Međutim rane '90. bile su teške godine, kad nam se gotovo cijeli sustav urušio. Zašto imam takav uvod? Da bih rekao da je jedan grad poput Buzeta iz te krize izašao zahvaljujući jasno svojim ljudima, ali i zahvaljujući svojim institucijama, bilo da je riječ o gradu, bilo da je riječ o Policiji, bilo da je riječ o katastru, bilo da je riječ ne znam o općinskom sudu, bilo da je riječ o nekim drugim ustanovama, pa čak i političkim strankama koje kada je interes grada onda su ipak interesi grada na prvom mjestu, a potom ti stranački interesi se polako guraju u neki drugi plan. Ovdje su se postavljala pitanja da li nam je ovaj sustav preskup? Pretpostavljam da je ali opet ću to pokušati objasniti na tom buzetskom primjeru. Tvrdim da će spajanje tog suda s onim u Pazinu povećati troškove državi, a neće ih smanjiti. Jasno da će povećati troškove i nekim građanima. I to je apsolutno istina. Drugo da umirim Buzećane. Zakon stupa na snagu prema ovom prijedlogu 1.10.2008. Sud u Buzetu će ostati, katastar ostaje, gruntovnica ostaje. Postavlja se onda pitanje, ako sud ostaje, ako sutkinja ili suci budu tamo radili, ako katastar ostane odnosno gruntovnica, što se onda zapravo ovim zakonskim prijedlogom mijenja? Buzet više neće imati, sada je predsjednica suda, znači predsjednika suda, osim ako Vesna Katarinčić ne postane predsjednica suda u Pazinu. I drugo promijenit će se tabla na sudu u Buzetu na kojoj više neće pisati Općinski sud u Buzetu, nego će pisati Općinski sud u Pazinu. što mi štedimo? Štedimo zapravo na plaći predsjednice suda ili predsjednika suda. Ja ne znam koliko ta plaća iznosi, 12, 13 tisuća kuna. Znači tu ćemo uštedjeti tisuću ili dvije tisuće kuna, ali za pretpostaviti je da će barem jednom tjedno ne znam, suci, predsjednica suda putovati u Pazin, tako da će troškovi dnevnica, benzin, auto, plus ono tabla koja će se trebati promijeniti biti veći, a nikako manji. Što se zapravo onda suštinski mijenja temeljem ovog zakona? Mijenja se zapravo ova sudska uprava. I to će u jednom dijelu izazvati problem građanima, gdje će recimo po potvrdu o nekažnjavanju sada morati ići u Pazin, a ne više kao što je to bio slučaj dosada tu istu potvrdu na primjer dobiti u Buzetu. Takva jedna potvrda treba svakom gospodarstveniku kada se javlja na neki natječaj, kada radi sa državom Takva potvrda treba tako reći svakodnevno građanima, poglavito pri zaposlenju i tome slično. Inače ono što želim pozdraviti, namjerno apostrofirati, to je ova dvojezičnost sudova koja je u ovom zakonskom prijedlogu kada je riječ o Istri, sačuvana ili održana. To je jedan civilizacijski doseg kojega treba pozdraviti. Potkrala vam se inače državni tajniče jedna mala greška u prepisivanju kod Općinskog suda u Rovinju. Treba brisati neke sudove, pridodati ih Poreču, ali ova greška pretpostavljam da je nenamjerna, ali nije ali nije da nije slučajna, dakle da se ona slučajno potkrala. To je posljedica onog igranja kada ste najprije pokušavali ukinuti sud u Rovinju, pa sud u Poreču itd. Ja Ja znam da će ovaj zakon čim su predstavnici vladajućih klubova tako govorili proći, ali znam da isto tako mom gradu Buzetu, ovaj zakon neće pomoći. No možda će se u drugom čitanju uvažiti ove argumente. Rekoh da nam je godina kada je riječ o Buzetu loše počela. Najprije su Slovenci ukinuli jedan granični prijelaz. Sad se najavljuje i ukidanje brdsko-planinskog prostora, što je malo ozbiljnija stvar od ovoga suda, jer tu je riječ o novcu svakog zaposlenog, svakog gospodarskog subjekta. I nemojte se s tim igrati. I jasno sad se najavljuje i ukidanje ovoga suda. Ono što ja mislim da bi se trebalo otvoriti rasprava o svakom sudu ponaosob, da vidimo do koje je mjere koji sud ažuran, pa tek nakon toga neka se neki od njih ukine. Istu gospodina Šeksa ispred kluba HDZ-a apsolutno je logičan, ali je isto tako i potpredsjednik ovoga Doma govorio da se treba nadati, da treba vjerovati da će doći do brže pravde. Mi se u pravilu svatko od nas mnogočemu nadamo, ali često ta nada se pretvara u jednu običnu iluziju. u ovim sudovima itd. neće ostati bez posla, onda si stvarno čovjek postavlja pitanje čemu onda ukidati ove sudove. Ja kažem nije problem u broju sudova u Republici Hrvatskoj već je problem u postojećoj zakonskoj proceduri. Problem je o zakonima koje donosi ovaj Dom koji valja prije svega Zakona o proceduri i čitav niz materijalnih zakona mijenjati, da pravda razumljivo bude brža, da bude jeftinija i da nadasve ta ista pravda bude ljudima dostupnija. Jasno najveći teret bilo kakve pravosudne reforme biti će na sucima, a oni su prečesto rak rana hrvatskom pravosuđu, priznali to oni sebi ili ne. Znači imamo tri problema ili četiri problema. Prvi problem su nam suci, drugi problem je postojeća procedura, treći zakoni, jasno cijena sudovanja, ali mislim da ćemo onim Zakonom o odvjetništvu također imati što reći, to su problemi a nije problem ne znam broj sudova. Na primjer evo kada govorim da su često suci rak rana ovoga društva, dovoljno je spomenuti slučaj "Lenac". 850 milijuna kuna država gubi, nitko za to nije odgovoran. Dogodio se slučaj Riječka banka, milijardu kuna izgubljenih ili 138 milijuna dolara kada je dolar bio po 8 i na kraju ispada da je odgovoran za taj krah samo Podgornik koji je eto otvarao svako jutro vrata te banke. Znači šta još reći. Znači rečeno mi je da ne postoje, to moram citirati, obvezujući propisi Europske unije niti direktive kako se Hrvatska kada je riječ o ovoj mreži mora ustrojiti. Nisam dobro razumio potpredsjednika Sabora kada je spominjao godinu čak 2019. Jedino što obvezuje Europska unija je pravna stečevina Europske unije, a njoj nije uređen ni propisan put reforme već je to u nadležnosti same države kako da je sprovede. Treće, prigovara nam se da imamo previše sudova što je možda i točno, ali jedini imamo prekršajne sudove kojih ne poznaje Europa. Na taj način imamo preskup sustav sudovanja za bagatelne prekršaje koje su ranije rješavali u upravnom postupku. Tu treba napraviti racionalizaciju, najprije osnovati prekršajne odjele u općinskim sudovima kao što su u onom pilot projektu već recimo učinjeno recimo između ostalog i u Buzetu, kao što su to davno prije učinili naši susjedi Slovenci pa i neki drugi. Konačno da Europa ne traži da mi sami racionaliziramo tu mrežu, govori valjda i slučaj susjedne Slovenije koja je ušla u Europsku uniju pred četiri godine i nije ukinula niti jedan svoj općinski taj sud. Ja mislim da treba biti krajnje obazriv kada je riječ o ovom zakonu i mislim isto tako da još uvijek nije vrijeme za taj zakon ako se između ostalog spominju spominju godine takve poput 2019. ili njima slične. Znači utoliko, a pošto se tu radi u najmanjoj mjeri o sudu iz grada iz kojeg dolazim, razumljivo je da ću biti protiv ovog zakonskog prijedloga. Hvala. U 10,42 isteklo je vrijeme za prijavu za raspravu u trajanju od 10 minuta. Klub zastupnika Nacionalnih manjina, gospodin zastupnik Furio Radin. Izvolite. Hvala lijepa gospodine potpredsjedniče. Reforma pravosuđa je sigurno jedan od prioriteta Hrvatske države, jedan od prioriteta naravno i ovoga Sabora. Ovo je samo jedan mali korak u reformi pravosuđa i na žalost jedan od prvih koraka, jer mi smo svjedoci zapravo još uvijek jednog velikog problema u pravosuđu u Republici Hrvatskoj. Bilo bi veliko veselje za nas ako bi se s time doista počelo učinkovito rješavati problem u pravosuđu. Ovdje se radi međutim samo o tome da se započne racionalizacija na području sjedišta sudova u Republici Hrvatskoj. Znači samo reduciranje broja sudova i znači sa reduciranjem valjda to još nismo sigurni, sa reduciranjem valjda i pojeftinjenje rada sudova. To ćemo još vidjeti da li će to dovesti doista do pojeftinjenja. Klub nacionalnih manjina je zadovoljan što se odustalo od prvobitnog rješenja ukidanja autonomnosti ja tako kažem, suda u Rovinju i spajanje suda u Rovinju sa sudom u Poreču. Ne zato što bi imali nešto protiv Poreča, naprotiv. Nego zato što je sud u Rovinju najstariji sud u Istri s jedne strane, a s druge strane to je sud koji relativno bolje od ostalih sudova radi dvojezično. Kao što znamo Zakon o uporabi manjinskih jezika propisuje da u općinama, pardon u gradovima i u županijama gdje je predviđena dvojezičnost, da i sudovi imaju određenu visinu dvojezičnosti. Mi smo svjedoci situacije da unatoč tome što taj zakon postoji već osam godina, da zapravo dvojezičnost nije ozbiljno proradila na sudovima na sudu u Rovinju koji je relativno najbolji sud u ja mislim u Hrvatskoj što se tiče dvojezičnosti. Kada smo imali raspravi o uporabi dvojezičnosti. Kada smo imali raspravu ovdje u ovom Saboru o sudovima i o uporabi jezika na sudu onda je bio prisutan predsjednik suda iz Rovinja gospodin Vuđeri, koji je naravno pohvalio rad ovoga suda i mi se pridružujemo tome. I mi tvrdimo da je to najbolji sud. S druge strane, još veliki je put do dvojezičnosti suda. Tko dobro čita Zakon o uporabi jezika nacionalnih manjina shvatit će da danas zapravo u Hrvatskoj sudovi dvojezično ne rade. Raditi dvojezičnost znači nešto drugo. Naravna stvar da zbog toga što se stvorila i inače jedna takva atmosfera danas mi nemamo niti puno zahtjeva predstavnika nacionalnih manjina. Nemojmo zaboraviti da 7,5% ljudi u Hrvatskoj se deklarira kao predstavnik nacionalnih manjina. Nemamo puno zahtjeva da se predmeti vode na jeziku neke od nacionalnih manjina. Moramo se umjesto da to bude razlog da taj problem ne smatramo važnim, znači slaba uporaba dvojezičnosti na sudu mi bismo se morali pitati nešto sasvim drugačije, morali bismo se pitati zbog čega pripadnici nacionalnih manjina ne traže da se sporovi vode na njihovom jeziku. To je naravno problem povjerenja u sudove i povjerenja u pravosuđe. Daleki je put do reforme pravosuđa. Mi smo uspjeli i to jednom relativno dugotrajnom bitkom ne toliko kao za neke druge stvari ali mjesec dana ipak je trajala bitka za spas kako smo je nazvali suda u Rovinju i uspjeli smo u tome. I ovdje taj prijedlog da se ukine najbolji dvojezični relativno, jako relativno najbolji dvojezični sud u Hrvatskoj spriječili smo ga da se ukine. Ali međutim, ponavljam klub Nacionalnih manjina smatra da put do reforme pravosuđa i put koji uključuje naravno ne samo poštenje suda, ne samo afirmacija svih onih vrijednosti koje sudovi trebaju imati nego i afirmacija dvojezičnosti kao izraz pozitivne diskriminacije koji uključuje znači dvojezičnosti, znači taj put za reformu pravosuđa je jako, još jako dug pred nama. Klub Nacionalnih manjina na kraju će ostaviti svojim članovima da glasuju ovisno i o svom mjestu stanovanja jer naravno svatko ima svoj, zastupnici nacionalnih manjina u jednom dijelu su pripadnici stranke, u jednom dijelu su nezavisni, svatko ima naravno i interese svoje sredine. Pustit će klub Nacionalnih manjina da svaki član glasa prema svojim interesima i svojoj savjesti jer na primjer ne možemo zanemariti činjenicu da se cijela Istra, znači i ne samo Talijani nego i cijela Istra se očitovala negativno o tome da se ukine sud u Rovinju pa tako ni predstavnik talijanske nacionalne manjine ne može zatvoriti oči pred činjenicom da se jedan inače dobar sud u Istri onaj u Buzetu u ovom trenutku ukida. Hvala lijepa. **Šeks, Vladimir (HDZ)** Hvala. Pojedinačna rasprava. Gospodin zastupnik Mario Habek. Izvolite. Poštovani potpredsjedniče, predstavnici Vlade, kolegice i kolege. Evo, ja bih rekao nekoliko riječi o predstojećoj reformi sudstva te upozorio na neke detalje vezane uz moguću primjenu reforme na Varaždinsku županiju. Najprije treba reći da u Varaždinskoj županiji ima preko 184 tisuće stanovnika a ministarstvo je predvidjelo samo jedan sud dok u nekim drugim županijama koje imaju i do trećinu stanovnika manje predviđene su čak i do tri Nejasno je na temelju kojih je kriterija donesena takva odluka. Možda zbog činjenice da su neke od županija većinom brdsko-planinskog izgleda ali s druge strane ista je situacija i na području grada Ivanca. Općinski sud u Ivancu pokriva široko područje od županijske granice s Krapinsko-zagorskom županijom pa do međudržavne granice sa Slovenijom. Zbog loše prometne povezanosti javnim prijevozom građanima je poteškoće stvaraju dolazak u Ivanec a koliko će poteškoće tek biti s dolaskom u Varaždin, predlagaču zakona očito nije toliko bitno. Očito je da neki misle u Hrvatskoj da svaka obitelj ima po nekoliko automobila i da problem prijevoza i dostupnosti usluga nije problem države. Pored toga u Varaždinskoj županiji stalno svjedočimo ukidanju autobusnih linija zbog tzv. neisplativosti prijevoza do pojedinih udaljenih mjesta čime se dodatno otežava život stanovnicima. Racionalizacija pravosuđa je sigurno nužnost ali ne tako da se sudovi ukidaju i građanima otežava ostvarivanje njihovih ustavnih prava a to je što bolja dostupnost svim državnim tijelima o što manjem trošku. Neki građani bi u buduće do suda u Varaždinu putovali više od 70 kilometara u jednom pravcu. Među njima su i mještani Brezove gore koji pritom moraju prelaziti i hrvatsko-slovensku granicu. Već sada građani za dolazak u Ivanec za autobus troše 50 kuna dok će im za put u Varaždin trebati 100 kuna. Isti je slučaj s građanima bivše općine Ludbreg gdje će se žitelji općine koja graniči s Križevačko-koprivničkom županijom, primjerice općine Mali i Veliki Bukovec morati odvijati na način da ostvare svoja Ustavom zajamčena prava na sudsku zaštitu. Ivanečki sud neprekidno radi 110 godina i zbirka isprava pokazuje da je i sudskih upisa bilo i prije 1895. godine. Gravitira mu 41 tisuća stanovnika iz dvaju gradova i četiri općina ivanečkog kraja. Zapošljava ukupno 31 djelatnika od čega šest sudaca. Prošle godine zaprimljeno i riješeno oko tisuću 500 predmeta. Najzaposlenija je gruntovnica u kojoj četiri radnika ne stignu udovoljavati zahtjevima stranaka. U 2007. godine izdali su tisuća zemljišno-knjižnih izvadaka. Evo jedan primjer. Ivanec i Slatina jedini su gradovi u Hrvatskoj koji imaju po šest sudaca odnosno imaju sudove u kojima radi po šest sudaca, znači ispunjavaju kriterije a za koje predlažete da ih ukinemo. Stoga mislim da ukidanje sudova i gruntovnice u Ivancu, Novom Marofu i Ludbregu i njihovo objedinjavanje u jedan glomazan centralizirani sud u Varaždinu neće rezultirati racionalizacijom pravosuđa i povećanjem njegove učinkovitosti nego obrnuto. Velikim povećanjem troškova funkcioniranje suda koji ionako moraju snositi porezni obveznici ali i novim direktnim financijskim opterećenjem građana. Hvala lijepo.

u ovoj dvorani o čemu se doista svi slažemo iz konstatacije je tvrdnja da je Hrvatskoj potrebna reforma pravosuđa. Međutim, kada počinjemo razgovore o tome što bi trebao biti prvi korak, drugi, treći, peti ili petnaesti, kada i kojim ih redoslijedom ih vući, normalno je da svaki imamo svoj pogled i poziciju. Ali je meni najviše žao što, slušajući pažljivo i uvodno obrazloženje državnog tajnika, uvijek dolazimo sa jednim korakom korakom u kojem govorimo kao prvim korakom reforme nečega. Vjerojatno bi bilo daleko lakše ili razumljivije raspravljati u, o reformi pravosuđa da je Vlada pred Parlament došla sa 1., 2., 3., 5., 6.-tim korakom u paketu. Za stanje u hrvatskom pravosuđu, po meni, krivi su i sami suci i njihove udruge koje su zbog lažne solidarnosti među cehovske, unutar cehovske, nisu na vrijeme shvatile da i loše stanje u pravosuđu, a još lošija javna percepcija o stanju u pravosuđu će prije ili kasnije koštati većinu njih. A kada se problem rješava u paketu onda često kaznu dobe i oni koji nisu zavrijedili, A, preveliki broj uvijek bude i onih koji se izvuku iz sankcija, kada se mjere racionalizacije, reforme, ne rade po osobnim kvalitetama sposobnosti i efikasnosti nego u paketima. Od predloženog zakona osvrnuti ću se samo na jednu odredbu a to je ona koja predviđa ukidanje Općinskog suda u Prelogu. Najprije povijesne činjenice. Taj sud osnovan je 1850. i do 1918. djelovao je kao kraljevski kotarski sud. se ne razumije./… sud. Onda su Mađari okupirali Međimurje i dali mu status kotarskog suda, dakle, čak ni za vrijeme mađarske okupacije Međuimurja Mađari se nisu usudili ukinuti sud, ali su mu dali status kotarskog suda. Od '45. do '63 bio je kotarski sud, a onda je ukinut. Tko zna zašto i koje su političke okolnosti tada bile prisutne. I Prelog je ponovno sud dobio sredinom '90.-tih godina. I to su pozdravili svi ne samo u tom dijelu Međuimurja, nego i u tadašnjem Općinskom sudu u Čakovcu, jer je to značilo rasterećenje njihovog posla. Interesantno je i to da taj Općinski sud u Prelogu radi, ima urede u zgradi koja je u vlasništvu Grada Preloga i koji je besplatno ustupio cijeli prostor sudu, dakle, ne plaća se nikakva najamnina, nego gradska zgrada je ustupljena državi, sudu, da je mogu besplatno koristiti za te namjene, to oko 200 kvadratnih metara. Prema broju predmeta koji su unatrag tri godine bili na tom sudu, koji su riješeni ili prenošeni kao ne riješeni u iduću godinu, prema samim podacima, on je u gornjoj polovici negdje negdje desetine uspješnosti hrvatskih općinskih sudova. Uspoređujući, a slušajući i o kriterijima koji su predlagatelja rukovodili ovim prijedlogom, ne mogu se oteti dojmu da opet kriteriji koliko god bili nabrajani imaju čudne putove kada se dolazi do papira. Pa tako primjerice po ovom prijedlogu Međimurje sa 120 tisuća stanovnika i 25 jedinica lokalne samouprave imala bi 1 općinski sud. Požeško-slavonska županija sa 85 tisuća stanovnika i 8 jedinica lokalne samouprave imala bi 1 općinski sud. Varaždinska sa 180 tisuća stanovnika, ako se ne varam, i 28 jedinica lokalne samouprave 1 općinski sud. I osim te tri, još je samo Lično-senjska i Virovitičko-podravska sa jednim općinskim sudom. E sada, vjerojatno Istra ima šest puta više stanovnika od Međimurja, jer bi Istra imala šest općinskih vjerojatno ima i šest puta više jedinica lokalne samouprave, pravnih osoba koje korist usluge općinskih sudova. Dakle, ni broj stanovnika, ni jedinica lokalne samouprave, ni broj pravnih osoba, ni teritorijalna udaljenost. Ova tri primjera koja sam naveo, koji god kriterij uzmete ne poklapaju se, ne drže vodu. Ja nemam zahtjev da se Istri smanjuje broj općinskih sudova, ali tamo su se poštivali još neki dodatni kriteriji, dvojezičnost, interes nacionalnih manjina. U Međimurju taj kriterij nije bio prisutan. Možda predlagatelj ne zna, ali u strukturi stanovništva u Međimurju također postoji značajni broj onih koje zovemo nacionalne manjine, o tome ni riječi. I zbog toga, konkretni prijedlog u ovom prvom čitanju, vjerojatno da će državni tajnik saslušati i prihvatiti, barem da dobro razmotre prijedlog, da postojeći Općinski sud u Prelogu ostane, on do sada pokriva oko 30 tisuća stanovnika, ali da proširenjem njegove nadležnosti još samo na četiri općine dođemo do statusa ili pokrivenosti 50 tisuća stanovnika. Tako da bi Prelog prekrivao područje općine Belica, Dekanovec, Donja Dubrava, Donji Kraljevec, Donji Vidovec, Domašinec, Goričan, Kotoriba, Mala Subotica, Orehovica, Poturet, Sveta Marija i Grad Prelog. Dok bi Općinski sud u Čakovcu pokrivao kompletno središnje i gornji dio Međimurja. I mislim da bi takvim prijedlogom bili zadovoljeni apsolutno svi kriteriji koje je Vlada ovdje predstavila i u pisanom obliku i današnjim uvodom u obrazloženju, ali i kada je gospodin Šeks govorio u ime Kluba HDZ-a, iste kriterije, slušajući ih pažljivo, ovaj prijedlog u sebi sadrži. To tim više što, eventualno preseljenje sudaca i službenika iz Preloga u Čakovec u sljedećih 10 godina nije moguće, jer prostorni uvjeti Općinskog suda u Čakovcu, jedva se riješio problem prostora županijskog suda izmještajem općinskog suda u Čakovcu na ove prostore, a sadašnje preseljenje ili brzo preseljenje poslova iz Preloga u Čakovec naprosto nisu moguće jer bi trebalo ponovno tražiti prostornu lokaciju gdje bi taj prošireni po broju uposlenih sudaca i službenika mogao uopće djelovati. Ako je Grad Prelog, a je spreman, i nadalje besplatno dati i ostaviti na upotrebi zgradu u kojoj se sada sud nalazi, onda je po meni to daleko jeftinije za državu. A čini mi se da pitanje sposobnosti i kvalitete i Općinskog suda u Prelogu i u Čakovcu Vlada do sad nije dovodila u sumnju. Zbog toga bih molio da ovaj prijedlog uzmete u obzir i želim vjerovati da u drugom čitanju upravo bude tako. Hvala lijepa. Hvala. Gospođa zastupnica Nadica Jelaš. Izvolite. **Jelaš, Nadica (SDP)** Hvala lijepa potpredsjedniče, poštovani državni tajniče, poštovane kolegice i kolege zastupnici. Cilj ovog zakona kojeg imamo pred sobom koji bi trebao stupiti na snagu 1. listopada ove godine je racionalizacija mreže sudova kao sastavnog dijela reforme pravosudnog sustava, odnosno njegovog usklađivanja s pravnom stečevinom Temeljni princip predložene racionalizacije, o tome nam je državni tajnik govorio, a i svi smo već mnogo puta čuli. Dakle, temeljni princip te racionalizacije jest spajanje sudova iste vrste uz poštivanje dva kriterija. To je da u tim sudovima radi manje od 5 sudaca i da su sudovi međusobno udaljeni manje od 50 km. No, već letimičan pogled na novo predloženu mrežu općinskih sudova pokazuje da utvrđeni kriteriji iako su oni i sami po sebi diskutabilni nisu ispoštovani, jer u prijedlogu zakona ima više slučajeva gdje su zadržani sudovi s manje od 5 sudaca kao i sudovi koji su udaljeni od susjednih sudova manje od 50 km. Ispada da su zapravo kriteriji utvrđeni samo forme radi. Zbog toga se može reći da je prijedlog zakona zapravo diskriminatoran, jer će nekim županijama s podjednakim brojem stanovnika kao što ih ima recimo moja Međimurska županija ostati 3 općinska suda dok će Međimurju ostati samo jedan. Dakle, pravosuđe kao državni servis neće biti jednako dostupno svim građanima. Nadalje, hrvatskim se građanima u predizbornoj kampanji za ovaj saziv Sabora obećavala decentralizacija prije svega državne uprave. Prilikom predstavljanja Vlade, premijer je u svom obraćanju izrekao i ovo, citirat “Uravnotežen razvoj svih dijelova Hrvatske preduvjet je stabilnosti zemlje i ravnopravnog položaja svih njenih stanovnika.“ Predloženo ukidanje sudova nipošto nije na tom tragu, štoviše ono je nova centralizacija. Naposljetku postavlja se i pitanje same suštine racionalizacije ako se ima u vidu da će u prijelaznom razdoblju, dakle do 2019. godine ministar pravosuđa posebnim pravilnikom određivati osnivanje stalnih službi u kojima će suci dislocirano raditi dok se ne osiguraju uvjeti za rad suda u njegovom sjedištu. Dakle, u mjestima gdje se ukidaju općinski sudovi nećemo imati sudove već stalne službe. Nije šija, nego vrat! Očito je da će u svemu ovome najviše profitirati izrađivači natpisnih ploča i štambilja koji već zasigurno zadovoljno trljaju ruke jer će imati puno posla. I sada od općenitog ka nešto konkretnijem. Svi mi zastupnici dolazimo iz određenih lokalnih sredina kojima je životno važno kakve će posljedice ovaj zakon proizvesti na njih. Kad je riječ o Međimurskoj županiji ovim prijedlogom zakona predlaže se pripajanje Općinskog suda u Prelogu općinskom sudu u Čakovcu o čemu je moj kolega Lesar malo prije govorio, tako da će županija sa 22 općine i 3 grada s preko 120000 stanovnika imati samo jedan općinski sud. Ono čega se u Međimurju bojimo jest da će u nekoj od slijedećih racionalizacija biti ukinut i Županijski sud u Čakovcu, budući da Županijski sud kao drugostupanjski sud praktički ne može ostati nadležan samo jednom općinskom sudu. Općinski sud u Prelogu osnovan je 1990. godine zato što je vjerujemo postojala potreba za njim. Nije na odmet spomenuti i da je Prelog imao svoj općinski sud od daleke 1850. sve do 1945. kao Kraljevski kotarski sud, a do 1963. kao Kotarski sud u Prelogu. Kao što reče kolega Lesar sud u Prelogu nije ukinut čak ni za vrijeme mađarske okupacije Međimurja od 1941. do '45., a sada kada imamo svoju Hrvatsku državu sada se taj sud želi ukinuti i jasno je da su građani Donjeg Međimurja i Međimurja općenito vrlo nezadovoljni s tom činjenicom. Danas Općinski sud u Prelogu pokriva područje 7 jedinica lokalne samouprave s 30000 stanovnika. U njemu radi 15 osoba od čega 3 suca. Zemljišno-knjižni odjel ovog suda pokriva 20 katastarskih općina s oko 58000 z.k. uložaka, te godišnje izda samo 10000 zemljišno-knjižnih izvadaka, a da ne spominjemo ostale sudske predmete. Koje će probleme izazvati pripajanje ovog suda Općinskom sudu u Čakovcu? Prije svega pojavit će se prostorni problem, jer u postojećem prostoru Općinskog suda u Čakovcu jedva su stvoreni uvjeti za funkcioniranje tog suda i Županijskog suda i to nakon što je izmješten Prekršajni sud. Dakle, trebat će se osigurati dodatni prostor što je novi trošak. Postavljam pitanje da li je to racionalizacija? A Općinski sud u Prelogu sada ima funkcionalan prostor u zgradi koja je u vlasništvu grada Preloga i koji se prema potrebi može proširivati i to potpuno besplatno. Grad Prelog je lokalna sredina koja se od 1990. vrlo intenzivno razvija u gospodarskom smislu. Preloški poduzetnici bilježe najviše stope gospodarskog rasta u županiji. Štoviše, to je snažno izvozno orijentirano gospodarstvo temeljeno na novim tehnologijama tako ilustracije radi navodim da stopa izvoza preloškog gospodarstva iznosi 26% prema 14% kolika je prosječna stopa izvoza u Republici Hrvatskoj. Trebaju li kolegice i kolege ovakve uspješne gospodarske sredine našoj državi ili ne trebaju i treba li ovim sredinama osigurati sve javne servise potrebne za još brži razvoj i napredak. Ukidanjem općinskog suda izgubit će se vrlo važan dio javne infrastrukture potreban gospodarstvu i građanima Donjeg Međimurja, a izgubit će se i jedan od osnovnih atributa grada. Vodeći se nizom iznesenih argumenata Međimurci očekuju da će biti ispoštovan individualni pristup. Analizirati bi trebalo svaki pojedinačni slučaj suda i da će do drugog čitanja se izmijeniti ovaj prijedlog mreže općinskih sudova na način da će Općinski sud u Prelogu u toj mreži ostati s tim da mu se proširi nadležnost i teritorijalni djelokrug rada na način da mu se uz postojećih 7 općina koje broje ukupno 30000 stanovnika doda još 6 općina s otprilike 20000 stanovnika i na taj način imali bismo u Međimurju dva općinska suda s podjednakom nadležnošću i teritorijem i s ravnomjernijim rasporedom broja stanovnika. Naravno, u Općinskom sudu u Prelogu povećao bi se i broj sudaca koji bi jasno mogli onda apsorbirati i daleko veći broj sudskih predmeta. Ovakvom organizacijom sudova barem s gledišta Međimuraca. Usluge pravosuđa učinile bi se dostupnije građanima, a to je apsolutno najvažnije. U protivnom predloženom kvazi racionalizacijom na žalost, neće se smanjiti pravosudni troškovi niti će se pravosuđe učiniti efikasnije. Građani neće dobiti kvalitetniju uslugu ali će svake godine do 2019. dakle do kada bi trebao biti okončan proces racionalizacije sudova, dobivati milijunske račune za još jedan na žalost, samo kozmetički projekt. Samo u ovoj godini taj će račun biti težak 40 milijuna kuna, naime toliki je iznos osiguranih sredstava u državnom proračunu za 2008. godinu, za implementaciju ovog zakona. Hvala lijepa. Hvala. Gospođa zastupnica Marija Burić-Pejčinović. Izvolite. **Pejčinović Burić, Marija (HDZ)** Hvala lijepo gospodine potpredsjedniče. Gospodine državni tajniče, gospođo, predstavnici Vlade, kolegice i kolege. evo kada slušam sada neke rasprave koje idu protiv prijedloga ovog Zakona o područjima i sjedištima sudova čovjek bi rekao pa evo stvarno neće se ništa postići, trebaju svi ti sudovi ostati tu gdje jesu i zapravo sve ovo što je Vlada radila zadnjih nekoliko godina ne služi ničemu. Ja bih ovdje na početku željela reći da iskustvo drugih zemalja koje su išle u slične promjene, Međutim u jednome svakako svjedoči o istom onome što svjedočimo i u ovoj raspravi danas. To je težak posao, to je posao koji nije, pogotovo za onog tko ga donosi, ni u kojem slučaju popularan, jer naravno kao i kod svih drugih stvari ono što je stečeno, ono što se nalazi negdje nije popularno ukidati. Međutim ja bih ovdje u ovom Visokom domu željela postaviti pitanje, je li popularnost u određenoj sredini nekih zakonskih prijedloga razlog da se ne pristupi ovom vrlo ozbiljnom poslu, a on je dakako ozbiljan, o tome svjedoči činjenica da netko je to danas i govorio, dakle da smo zemlja koja danas u Europi po broju stanovnika ima najveći broj sudova i najveći broj neriješenih predmeta. Dakako da ovaj jedan zakon koji imamo tu, to sam po sebi neće riješiti, ali on je jedan važan zakon u kontekstu reforme pravosuđa i svakako će ja se tu ne bih složila sa kolegama koje su zastupale drugačije stajalište, ne bi složila, dakle ovo će pridonijeti učinkovitosti, međutim tu učinkovitost možda nećemo vidjeti odmah. Kolegica koja je govorila prije mene, govorila je o jednoj određenoj sredini koja svakako po onome i što je meni poznato, spada u razvijene sredine, dakle jednu sredinu koja potiče malo i srednje poduzetništvo itd. i svakako da je za gospodarstvo općenito iznimno važno učinkovito pravosuđe. Međutim učinkovito pravosuđe ne znači da sud koji treba odlučivati o nekim stvarima mora se nalaziti na par kilometara od mjesta gdje će se raditi nego da tamo gdje će se morati pristupiti sudovanju, taj sud bude učinkovit. I upravo kroz tu prizmu učinkovitosti ja vidim ovaj veliki posao u koji se Vlada zapravo upustila željela bih joj čestitati na tome, jer po onome što sam ja razgovarala u svojim kontaktima s kolegama u raznim i vrlo razvijenim zemljama Europske unije, gdje god se to radilo nije se radilo jednostavno i radilo se na dugi rok, znam jednu pokrajinu u Njemačkoj iz koje mi je kolega rekao da su oni to pokušavali napraviti 30-tak godina i onda je na kraju donesen politički konsenzus da se to napravi. Dakle politički definitivno ovo nije lak posao. Da je tome tako, govori ne znam koliko ste kolegice i kolege pratili i stanje u Francuskoj. Dakle Francuska ulazi u jednu ovakvu sličnu reformu, jedna razvijena zemlja, nitko ne može reći da sigurno francuski sustav koji postoji jako dugo i vrlo je poznat, nije dobar. Međutim nisu mijenjali taj svoj ustroj zadnjih 40-tak godina. Život se promijenio, potrebe su se promijenile i Francuska ulazi u taj posao. Vjerujte po onome što sam ja pratila po francuskim medijima, resorna ministrica je bila izložena baražnoj vatri jer iz istih razloga koje mi čujemo ovdje u ovom našem Hrvatskom saboru se isto tako u raznim departmanima u Francuskoj kolegice i kolege bune i kažu da bi zapravo stanje trebalo ostati kakvo je. Ja se vraćam na onu svoju početnu tezu, dakle učinkovitost prije svega, a ovaj zakon to svakako ima namjeru postići, međutim to je složeni posao. On zahtjeva u svakom pogledu i troškove i financijske neke izdatke itd. i zbog toga čula sam i da smo ovdje spominjali zašto je to u nekim slučajevima do 2019. godine koja se od ove godine čini jako dalekom. E pa upravo zato što se radi ozbiljno, što se ovom poslu pristupa sustavno i što se zaista želi napraviti ono što je najbolje. Naravno na ovome se ne misli stati, u tijeku je priprema koliko je poznato i da se radi slična racionalizacija u prekršajnim sudovima, ali ovaj svakako i ova rasprava koja je u prvom čitanju će pridonijeti tome da sigurno i ovaj drugi korak u koji će Vlada ići i o kojem ćemo mi ovdje raspravljati, bude dobro pripremljen i dobro napravljen. Da je Vlada ovome pristupila vrlo ozbiljno pokazuje i činjenica da je to radila neko vrijeme, da je svakako pristupila tamo gdje je to bilo moguće poštujući neke specifičnosti recimo sudova na otocima. Međutim ako bi išli po specifičnostima naravno da bi svatko od nas u sredini iz koje dolazi, mogao naći niz razloga da dakle brani da neki sud određeni bilo iz razloga što ima dugu tradiciju ili neki drugi, ili su jako učinkoviti i dobri sudovi da bi trebali ostati. Međutim Vlada se kao i uvijek morala ograničiti na ono što je najbitnije, na jedan određeni set mjera koji je ovdje i definiran i po tome se zapravo pristupilo ovoj racionalizaciji koja je pred nama. Kakve bi ciljeve trebao polučiti ovaj, odnosno rezultate ovaj zakon. Ja ću vam reći samo svakako racionalno pravosuđe, učinkovito, ravnomjernije opterećenje sudaca. Kolegice i kolege nisam bila cijelo vrijeme čuti raspravu, ali nisam čula da smo o tome govorili. Sigurno je bitno razmišljati i o tome da ima sudaca koji svakako rade puno više od onih drugih i mislim da je dio učinkovitosti i pravilno raspoređivanje, dakle ravnomjernije opterećenje sudaca brže rješavanje zaostalih predmeta. U tome je svakako veliki uspjeh postignut, znate da smo prije samo možda godinu i pol do dvije godine imali milijun i pol neriješenih sudskih slučajeva. Sada je to palo ispod milijun, još uvijek je veliki broj, ali ipak kad se uzme ukupna brojka i vrijeme u kojem je smanjen broj ovih slučajeva svakako se može reći da se ide prema učinkovitijem i bržem rješavanju sudskih predmeta. Svakako veća ekonomičnost sustava i na kraju ne manje važno, veće povjerenje građana u sudstvo. Prema tome, općenito u državu kao takvu koja ima biti na servis građana. Dakle, da su koristi za građane razvidne sigurno će biti lakše pristupiti, lakše ostvariti pravo na pravnu zaštitu što znači prije svega skraćivati trajanje postupaka. Za suce ravnomjernije rasporediti predmete, radnu opterećenost sudaca, veće mogućnosti za obuku, specijalizaciju, usavršavanje i napredovanje sudaca. I na kraju ja bih podvukla ne manje važno zasigurno u dužem roku i financijske uštede. Evo ja bih zapravo ovime završila i onaj dio, u početku je netko rekao, ovo je prije svega važno za nas, ovo je jedan veliki zakon koji je korak u rješavanju pitanja reforme pravosuđa. Naravno da i iz tog razloga ovaj zakon najbitniji. Dakle da trebamo dobiti pravosuđe kakvo naši građani zaslužuju. Međutim ne trebamo zaboraviti da u ovom poslu pridonosimo jednom drugom važnom cilju u kojem smo se svi suglasili u ovom Visokom domu, a to je pristupanje Europskoj uniji. Dakle, ovime u isto vrijeme čineći to da građane, našim građanima dati bolje sudstvo, želimo i ispuniti mjerilo u ovom području i svakako ispuniti onaj dio političkog kriterija koji govori o tome da treba postojati pravna država. Ovime svakako se i to mjerilo i taj politički kriterij u velikoj mjeri ispunjava. Hvala lijepa i zbog toga mislim da ovaj zakon u prvom čitanju svakako treba podržati. Hvala. Dvije replike. Prva poštovani zastupnik Zvonimir Mršić. **Mršić, Zvonimir (SDP)** Pa evo ja bi replicirao kolegici Burić Pejčinović. Ona je iskoristila argument da smo mi zemlja koja ima najveći broj sudaca i broj neriješenih predmeta kao argument zašto treba donositi ovaj zakon. Ovaj zakon ne govori o smanjivanju broja sudaca nego o smanjivanju broja sudova i preseljenju istog broja sudaca u neke druge prostore. Ja ne vidim nikakvu korelaciju između efikasnosti sudova, s time što će isti sudac raditi u nekoj drugoj kancelariji ili u nekom drugom uredu da će se time povećati efikasnost njegovog rada. E a sad što se tiče ekonomičnosti, isto tako ovdje se kaže da je za provedbu ovog zakona predviđeno 40 milijuna kuna u ovoj godini, a do 2020. će u budućim državnim proračunima biti predviđena nova dodatna sredstva u odnosu na ono što danas imamo. Bilo bi puno uvjerljivije i ja bi se složio s vama da je u ovom zakonu ili u uvodu ili u obrazloženju točno napisano koji su ciljevi ovog zakona, koliko će se smanjiti proračun Ministarstva pravosuđa u odnosu na postojeći, jer bi to tada govorilo o ekonomičnosti? Koliko će biti povećano u odnosu na ulaganja državnog proračuna efikasnost rada sudaca i sudova? U kojem roku će zbog ovog zakona biti riješeni zaostali predmeti? Koliko građani će i u kojoj godini moći očekivati da im se riješe njihovi predmeti? I kako ćemo dakle povećati efikasnost ovog suda? Ovdje se govori samo o jednoj mehaničkoj mjeri ukidanja sudova. U prvom trenutku će se svesti to samo na povećanje troškova Ministarstva pravosuđa jer će trebat promijeniti table, vizitke, memorandume itd. Jer dakle svi ovi argumenti o kojima ste vi govorili naprosto ne pišu u ovom zakonu i ja doista predlažem predlagatelju da on to sve ugradi do drugog čitanja i da onda nam jasno kaže koliko novaca, zašto će građani imati 2020. godine i kako efikasno sudstvo da bismo mogli imati kriterije za praćenje. Odgovor na repliku gospođa zastupnica Marija Pejčinović Burić. **Pejčinović Burić, Marija (HDZ)** Hvala lijepo gospodine potpredsjedniče. Pa evo ja bih na ovo pitanje odgovorila kao ekonomist, rijetko u toj funkciji ovdje govorim. Prije svega govoreći o učinkovitosti, ja bih željela reći da ovdje moramo gledati ne kao perverzni perverzni ekonomisti što je trošak a što je ulaganje? Ovo je ulaganje. Dakle, ne znam koliko kolege mogu na rok od 11 godina koliko je predviđeno ovo sve odgovoriti, kakve će biti uštede, ali sam sigurna da je ovo veliko ulaganje čiji se direktni financijski rezultati ne mogu odmah vidjeti. Ali je svakako ulaganje koje će polučiti rezultate. Što se tiče one prve vaše opaske koliko će pridonijeti tome činjenica dakle, broj sudaca se neće smanjiti ali će se smanjiti broj sudova? Opet iz pozicije ekonomske struke mogu ovdje reći da je jasno svima da kad imate jedan sud koji suduje makar sa većim brojem imate pojedinačne troškove po glavi svakog tog svakako kroz informatizaciju, kroz troškove one koji su neki fiksni troškovi, sigurno puno manje. Prema tome svakako će se kroz tu činjenicu da će se raditi u jednom prostoru i da ne kažem o tome da će danas nije jednako raspoređena opterećenost jednih i drugih sudaca. Ovime se svakako želi učiniti to da se ravnomjernije rasporedi i prema tome da se bolje i učinkovitije rješavaju sudski predmeti. Gospođa zastupnica Dragica Zgrebec replika. **Zgrebec, Dragica (SDP)** Hvala gospodine potpredsjedniče. Pa ja bih se osvrnula na onaj dio izlaganja kolegice koja je govorila kako se to u drugim zemljama vode rasprave dugotrajne, višegodišnje, više decenija čak o određenim problemima navodeći Njemačku koja je o problemu sudstva i mreže sudova raspravljala 30 godina. Međutim što kod nas nije dobro? Mi ne pratimo sustavno određene institucije kada idemo u promjene, nemamo analize, nemamo uzroke ni posljedice loših i dobrih strana određenog sustava. I ne dajemo rezultate koji su manji odnosno koji će biti veći ako dođe do određenih promjena. Reći ću to na primjeru jedinica lokalne samouprave jer su one upravo vezane uz mrežu sudova. Naime, mi smo do '90. godine imali 113 općina u Hrvatskoj. Vrlo brzo se je, čak u nekoliko mjeseci i samo u raspravi u Parlamentu u dva čitanju donio Zakon o područjima jedinica lokalne samouprave, osnovali smo gotovo 400 općina ili preko 400 općina, gradova i županija. Adekvatno tome onda se išlo u osnivanje novih sudova. Dakle, reći ću na primjeru Međimurske županije. '63. godine ukinuti su kotarevi. Osnovana je samo jedna općina i ukinut je Kotarski sud u Prelogu. Ostao je tada po novom uređenju Općinski sud Čakovec jer je postajala samo jedna općina na području današnje Međimurske županije. '90.-tih godina osnivanjem dvadesetak jedinica lokalne samouprave u toj županiji prišlo se osnivanju još jednog odnosno dva suda. Jednog općinskog i Županijskog suda u Čakovcu. Sada nemamo nikakvu analizu koji su rezultati ova dva općinska suda nego kažemo postoje određeni kriteriji koje vidimo da se na svim dijelovima prostora Hrvatske ne primjenjuju i kažemo ukinut ćemo taj sud bez nekakvih dodatnih obrazloženja. Na čas ćemo se zaustaviti sa ovim replikama. Gospođe i gospodo zastupnici, upravo su nam se na Galeriji u sabornici pridružili članovi Izaslanstva parlamenta Kanade koji su u službenom posjetu Hrvatskom saboru. Iznimna mi je čast i zadovoljstvo da u ime zastupnika i zastupnica Hrvatskoga sabora i svoje osobno mogu pozdraviti Njegovu Ekselenciju gospodina Petera Milikena predsjednika Zastupničkog doma kanadskoga parlamenta kao i članove izaslanstva. Molim vas da Hvala vam

o Njemačkoj govorila sam to u kontekstu koliko je teško bilo. U tom kontekstu je kolega koji je meni prenio to svoje iskustvo čestitao na tome da mi o tome razmišljamo, da zapravo smo došli u tu fazu preuzeti političku odgovornost koju ovakva odluka zahtijeva. Evo, u tom kontekstu mislim da je vrlo ilustrativno vidjeti da tu političku odgovornost nije jednostavno preuzeti i da je ovaj puta evo mi smo imali hrabrosti ali i odgovornosti da to napravimo. Što se tiče analiza mislim da su analize vrlo detaljno rađene u ministarstvu ali o tome pretpostavljam da će više moći reći državni tajnik kada se bude obraćao ovdje. ovo što je rađeno nije rađeno temeljem samo toga što je netko mislio da bi to bilo zgodno nego je svakako se gledalo i kako je to drugdje napravljeno kada su se išle u takve promjene i kako je stanje danas u tome, dakle sudjeluju i oni ljudi koji su dakle predstavnici Vrhovnog suda i mnogih drugih institucija tako da vjerujem da analize koje su napravljene su zapravo pokazale da se treba ići i da se treba ići upravo u u ovom smjeru u kome smo sada i došli. Hvala lijepo. **Šeks, Vladimir (HDZ)** Hvala. Gospodin zastupnik Zvonimir Puljić. Izvolite. Gospodine predsjedavajući, gospodine državni tajniče, kolegice i kolege. Prijedloga o područjima i sjedištima sudova nosi oznaku P.Z.E. br. 30 što znači da je dio paketa kojim zakonodavstvo Republike Hrvatske usklađujemo sa zakonodavstvom Europske unije pa u prilogu ima i izjavu o usklađenosti. Ali predlagatelj nije tražio hitni postupak što ja tumačim kao respekt prema problemu, njegovoj delikatnosti te otvorenost predlagatelja prema prijedlozima koje bi rasprava u prvom čitanju ponudila kao provjeru i eventualnu korekciju. Ne treba dokazivati da je reforma pravosuđa jedan od preduvjeta za pristupanje Republike Hrvatske Europskoj uniji odnosno poveznica svih kriterija za članstvo u Ali istovremeno cilj ove reforme koju je Ministarstvo pravosuđa započelo 2004. jest povećati pravnu zaštitu građana Republike Hrvatske, povećati razinu vladavine prava, povećati pravnu sigurnost gospodarskih subjekata itd. Zato je Vlada Republike Hrvatske 22. rujna 2005. usvojila dokument pod nazivom "Strategija reforme pravosudnog sustava sa planom djelovanja" u kojem radi postizanja djelotvornosti hrvatskog pravosuđa predviđa provođenje strukturnih promjena, reorganizacije i reorganizacije sudske i državno-odvjetničke mreže, smanjenje zaostatka neriješenih predmeta, rasterećenje sudova od predmeta koji po svojoj prirodi nisu sudski, aktualiziranje alternativnih načina rješavanja sporova, skraćivanje trajanja sudskih postupaka bez ugrožavanja prava stranaka na pošteno suđenje, uvođenje besplatne pravne pomoći itd. Nadalje, Europska komisija je 9. studenog 2005. u svom izvješću o napretku Hrvatske u procesu usvajanja europskih standarda pozitivno ocijenila donošenje strategije i njen sadržaj. Danas se može reći da je veliki dio mjera iz plana djelovanja ostvaren a racionalizacija mreže sudova je onaj dio koji je upravo u postupku rješavanja. Polazne konstatacije su Hrvatska ima prevelik i neodgovarajući broj sudova s obzirom na veličinu države i broj stanovnika. U usporedbi sa drugim europskim zemljama Hrvatska je jedna od triju država sa najvećim brojem sudova u Europi. Također je jedna od dvije države sa najvećim brojem sudaca u Europi te s najvećim brojem administrativnog osoblja u sudstvu. Usprkos tome Hrvatska je država sa najvećim brojem neriješenih predmeta u Europi. Ovo je konstatacija iz siječnja 2006. Danas je situacija sa brojem neriješenih predmeta nešto povoljnija. Prema izvještaju Europskog povjerenstva za učinkovitost pravosuđa u Hrvatskoj je broj pravosudnih sudova 52 na milijun stanovnika dok je broj u Finskoj 13, Mađarskoj 13, Moldaviji 15 i Sloveniji 30. Polazne konstatacije su rezultat projekta CARDS 2002, modernizacija pravosuđa, podrška učinkovitijem i modernijem pravosuđu u kojem nam je twining partner bila Finska, detaljnu analizu ekonomske isplativosti i ušteda racionalizacije da će projekt CARDS 2003, procjene financijskog učinka, racionalizacije mreže sudova. Radna skupina Ministarstva pravosuđa u suradnji sa austrijskim partnerima izradila je prijedlog racionalizacije mreže sudova na način da se spajaju sudovi iste vrste što znači općinski sudovi sa općinskim, prekršajni s prekršajnim. Projekt CARDS 2004 koji se provodi na Visokom prekršajnom sudu uz suradnju njemačkih stručnjaka dat će kriterije za racionalizaciju mreže prekršajnih sudova i prijedlog bi mogao biti završen u srpnju ove godine. Kod svake racionalizacije pa tako i kod ove odmah se postavlja pitanje što će biti sa sucima sudova koji spajanjem prestaju postojati. Na web stranici Ministarstva pravosuđa može se naći kategoričan odgovor; neće biti otpuštanja ni sudaca ni službenika. Višak se može riješiti moratorijem na zapošljavanje novih. Što se očekuje kao rezultat? Veću učinkovitost, bolju organizaciju posla, veću mogućnost specijalizacije sudaca, ravnomjerniju opterećenost sudaca, ujednačenija sudska praksa, mogućnost na svakom sudu sazivanja vijeća od nekoliko sudaca što danas nije moguće u malim sudovima. Te zbog svega ovoga, zakonski prijedlog koji je pred nama smatram rezultatom ozbiljnih stručnih analiza i treba ga prihvatiti i provesti. Hvala. Hvala. Tri replike. Prva, poštovani, gospodin zastupnik Nenad Stazić. Izvolite. **Stazić, Nenad (SDP)** Kolega Puljiću vi govorite o reformi koja je eto uspješno započela i koja ima za cilj povećati pravnu zaštitu i povećati vladavinu prava Gledajte, ova mjera niti će povećati pravnu zaštitu građana, niti će povećati vladavinu prava. Ona zapravo nije ni racionalizacija. Što se tu racionalizira? Jel' se smanjuje broj sudaca? Ne! Jel' se smanjuje broj spisa? Ne! Spisi će se preseliti iz jedne zgrade u drugu, smanjuje se broj zgrada. I nikome ovdje nije jasno kako će manji broj zgrada utjecati na, ili povećati vladavinu prava u Republici Hrvatskoj i povećati pravnu zaštitu. Pa gledajte, mi svi znamo koji su problemi pravosuđa. To je broj neriješenih spisa, to je dugotrajno sudovanje i to je često puta nekvalitetno sudovanje. To je problem pravosuđa. I reforma pravosuđa morala bi krenuti od toga, od problema, ovo nije problem. Da li treba smanjiti broj sudova i racionalizirati, ma da, znate kada? Na kraju te reforme, na kraju. Kada se smanji broj spisa, kada se vidi da je broj sudova nepotreban s obzirom na broj ne riješenih predmeta, e onda možemo ići u racionalizaciju. A ovo je racionalizacija koja ide naopako, ona ide od kraja, ono što bi trebalo biti zadnja mjera, najednom postaje prva mjera. Zašto? Zato da se stvori privid da se nešto na toj reformi radi. Ali ovo neće pomoći građanima da dođu lakše, jednostavnije i brže do pravde. Dapače, malo će im otežati, malo dulje će morati putovati do te svoje pravde. To je sve što će građani od ovoga imati. Prema tome, u reformu je trebalo ući prije, ali je trebao u tu kiselu jabuku zagristi odlučnije. Trebalo je razmisliti o promjeni Državnog sudbenog vijeća, koje dopušta da nekvalitetni suci ostaju u sudstvu. Jer im ne uzima licence, jer ih ne izbacuje, to su problemi. Ovo te probleme ne rješava. **Šeks, Vladimir (HDZ)** Odgovor na repliku, gospodin zastupnik Zvonimir Puljić. Kolega Staziću ne mogu se složiti sa vašim razmišljanjem, niti slijedom argumenata koji su se ovdje čuli, sa zaključcima koje vi stvarate. Vi izdvajate onaj dio koji opravdava vaše gledište a propuštate primijetiti ono što je bilo također u uvodu izrečeno, onaj dio koji bi bio proturječan onome što zastupate i prognozirate. Racionalizacija nije smo onaj mehanički način, mada se on najčešće i upotrebljava kao blaži oblik otpuštanja, ali nije jedino u tome. U organizaciji rada bilo sudstva ili bilo koje druge radne organizacije i drugi vidovi su u primjeni kada se racionalizira proizvodnja, a u ovom slučaju sudstvo. Ovdje je bilo spomenuto da imamo neujednačenost opterećenja sudaca po manjim sudovima u odnosu na veće sudove. Evo, već to je argument one vrste koji uvodi drugačiju atmosferu, ujednačen kriterij za opterećenje svakog pojedinog suca ali onda i atmosferu u tom sudu. mjere koje su ovdje bile spomenute obećavaju sigurno pozitivnu promjenu i treba ih provesti, treba krenuti u to. To nije naopak put. Ono što do sada nije napravljeno, nema smisla ni spominjati. Mi startamo od ove situacije i ovog trenutka.

takve da nas upozoravaju da smo zemlja koja ima najveći broj sudaca, najveći broj sudova i najveći broj ne riješenih predmeta. I to je točno što govorite, ali ste propustili nešto reći, što je najvažnije u toj stvari, da smo zemlja koja ima najveći broj predmeta na sudovima s obzirom na broj stanovnika. Dakle, istaknula sam i ranije da svaka sada već tročlana obitelj ima jedan predmet pred sudom. I u tome je najveći problem. A ove mjere neće učiniti dostupnije pravosuđe građanima, teret ovakve tobože reforme spada i pasti će upravo na građane koji će morati više izdvajati, plaćati ne samo putne troškove, nego isto tako na mjesto prijepora gdje će morati čitava sudska ekipa izlaziti. i to su u biti, najveći problemi da će ustvari građani, pa i ove malog nekog, tobože reformskog zahvata sami snositi, a to sigurno ne bi trebala biti intencija. I ponavljam, ovo je jedna mjera, dakle, govorimo o racionalizaciji, svi se slažemo da je ona potrebna, ali zaista ponovo treba naglasiti kao što je i kolega Stazić sada ponovo to ponovio, to dolazi na kraju, na kraju dakle, kada predmeti već se, kada su predmeti već u opadanju. I dobro ste rekli da 2006. godine, do 2006. kada ste ovo citirali da u zadnje vrijeme imamo ipak nekakav mali pad. Ali zamislite da bi se taj pad dogodio, da do 2003. i 04. godine, zaključno sa '04. godinom, nije otvoreno 12 pravosudnih tijela i 5 stotina sudaca i državnih odvjetnika zaposleno. A da smo tada zatvarali sudove i nismo zapošljavali suce pa gdje bi sada, koliki bi sada to bio zaostatak. I tko bi to uopće mogao riješiti?

da ove mjere neće povećati učinkovitost sudova. Ja iz istog predloženog i izgovorenog zaključujem sasvim obrnuto, ja tvrdim hoće. I trebamo to napraviti. Jednostavno činjenice da imamo najveći broj sudaca, najveći broj sudova i ne riješenih predmeta, treba iščitavati da nas ta tri podatka potaknu da nešto promijenimo u sustavu koji nije efikasan. Vi idete logikom da veći broj predmeta zapravo potiče na zapošljavanje i da je to onaj korak koji bi trebao popraviti situaciju. Međutim, nije! Treba pronaći drugo rješenje jer smo pretjerali s tom mjerom i očito je da smo došli do jedne apsurdne situacije koja nas u usporedbi sa susjednom Slovenijom zaista degradira. Mislim da je ovo dobar put i da će se mjere uskoro pokazati efikasne i rezultati isto tako vrlo brzo će biti pred ovim Domom. Ja sam uvjeren da ćemo biti izvješten o pozitivnom napretku. Slijedeća replika gospodin zastupnik Zvonimir Mršić. Izvolite. **Mršić, Zvonimir (SDP)** Pa vidite kolega Puljiću stvarni problem je i u tome. Mi smo dobili ovdje prijedlog zakona koji ima tako dalekosežne posljedice na efikasnost, na standard građana koji je deset stranica. Mi ovdje nemamo niti jednu mjeru niti kriterij o tome koliko će se smanjiti troškovi ili povećati ili investicijama povećati efikasnost. Mi ne znamo kada će se i za koliko smanjiti broj predmeta. S jedne strane kažete da imamo preveliki broj sudaca i administrativnog osoblja. S druge strane nećemo otpuštati. Mi to ništa tu nemamo. Mi ovdje imamo samo papir 10 stranica na kojima piše da će se broj sudova smanjiti sa 107 na 65 pri čemu se kažnjavaju efikasni, jer se nomotehničkom pogreškom dogodilo da u prijedlogu zakona piše da Općinski sud u Đurđevcu ostaje, a onda je greška ispala jer se ukida, a ukida se zato što je posljednjih 10 godina jedan od najefikasnijih sudova u Republici Hrvatskoj. Pa zašto ukidamo efikasne sudove ako imamo takav problem? Spojimo neefikasne sudove efikasnima, a neefikasne neefikasnim sudovima. Nije nitko protiv toga da se provede reforma pravosuđa, ali za to nam treba doista argumenti. Ja želim znati što će biti posljedica ove reforme. Kada ćemo imati efikasno pravosuđe, a ne kada će se sudac iz Đurđevca gdje ima uvjete, gdje je Ministarstvo pravosuđa obnovilo zgradu preseliti u Koprivnicu gdje niti suci u Općinskom sudu u Koprivnici nemaju gdje voditi raspravu, gdje Prekršajni sud je u podstanarstvu. Ne plaćaju ništa osim telefona gdje je Županijsko državno odvjetništvo u podstanarstvu i sada ćemo još svemu tome reći ajte vi iz Đurđevca putujte u Koprivnicu. Ne znam gdje će sudovati, u šatoru pred općinskim sudom. A u Đurđevcu imamo lijepu zgradu, efikasni sud i sve ostalo što je potrebno da bi se tamo sudovalo. Prema tome, to su argumenti o kojima mi govorimo. Mi nismo protiv reforme, ali ne može se reforma svesti na deset stranica zakona koji govori o tome da se ukida određeni broj sudova bez ikakvog kriterija. Kako ćemo pratiti što se dogodilo, kako ćemo 2010. znati da li su postignuti ciljevi ovog zakona? Zvonimir Puljić. **Puljić, Zvonimir (HDZ)** Kolega Mršiću, ja vam ne mogu oponirat u pogledu onih argumenata koje ste vi za sud u Đurđevcu iznijeli. Ja jednostavno ne znam situaciju, ali vam mogu kazati da je što je već bilo spomenuto ovdje pogrešno za svaki pojedinačni sud koji se pripaja ili ukida kako kažete nalazite argumente da se to ne učini jer bi se uvijek moglo naći za bilo koji sud kao i za đurđevački. Međutim, mi ovdje raspravljamo i ove mjere su donesene pred nas, pred ovo Visoko tijelo da bi riješili sustav, a ne pojedinačni slučaj. Ovdje se čak u pogledu Đurđevca kao efikasnog suda nametnuo na neki način kao da je ovo spajanje rezultat kažnjavanja i nagrađivanja. Mislim da je to krivi način i na taj način zaista ne možete podržati, jer ne možete ni razumjeti ovaj koncept koji je ovdje predložen. **Šeks, Vladimir (HDZ)** Hvala. Državni tajnik Ministarstva pravosuđa Dražen Bošnjaković. Izvolite. Gospodine potpredsjedniče, dame i gospodo. Ovdje se želim u ime predlagatelja malo uključiti u ovu raspravu. Htio bih samo reći da se ovdje ne radi o ukidanju. Nije primarna točka i nije smisao ovog zakona ukidanje bilo kojeg suda. Težite je ovdje spajanje. Težište je ovdje da one male sudove gdje imamo jednog ili dva suca sa nedovoljnim priljevom predmeta da ih spojimo na veći sud. Što ćemo time dobiti? kojim će se moći bolje organizirati, u kojem ćemo moći puno bolje iskoristiti te resurse koje imamo. Jer ono što sam u uvodnom izlaganju rekao sud koji ima jednog ili dva suca koji moraju suditi u svim segmentima, koji moraju suditi i smetanje posjeda i naknadu štete i kazneno. To nije sud koji može udovoljiti uvjetima koji su nam potrebni. I upravo radi toga da bismo dobili bolje organiziran sustav, da bismo dobili sudove u okviru u okviru kojih ćemo puno kvalitetnije iskoristiti te resurse koje imamo. U okviru toga kao jedna od najbitnijih mjera koja će odmah proizaći je mogućnost specijalizacije sudaca. Specijalizacija sudaca znači slijedeće. Imat ćemo suce koji će biti specijalisti i koji će suditi u pojedinim segmentima. Što to znači? To znači da će on puno brže provesti postupak u pojedinom predmetu. To znači da će on donesti puno kvalitetniju presudu koja neće biti toliko podložna brojnim ukidanjima od strane žalbenog suda i to znači da ćemo u konačnici imati i brži postupak i kvalitetniji postupak za građanine. činjenice da li je ova mjera zadnja, prva ili da li je dovoljna. Sasvim je sigurno i tu se sa svima koji su nastupili slažem da ova mjera sama po sebi izolirana od ostalih neće automatski dovesti do kvalitete za koju se zalažemo. Međutim, nju treba gledati u svjetlu i svih onih drugih koje pripremamo i zato najavljujem jer je jedna vrlo respektabilna radna skupina itekako debelo u projektu izmjene Zakona o parničnom procesu. Izmjene, zapravo izrade novog Zakona o kaznenom procesu gdje ćemo se itekako postaviti i gdje želimo dovesti do onih o kojima su mnogi ovdje govorili procesnih poboljšanja. Želimo brži postupak i u prvom stupnju. Želimo brži postupak i u drugom stupnju. I kada sve te mjere skupimo tada ćemo imati jedan puno kvalitetniji i bolji sustav nego što imamo danas. Ovo je mjera koju moramo provesti. Ovo je mjera gdje su kriteriji objasnili smo vrijedi za cijelu Hrvatsku. Idemo na spajanje onih sudova gdje imamo manje od 5 sudaca, gdje nemamo dovoljan priljev predmeta. Priljev predmeta se po statistikama koje imamo vrlo ih precizno pratimo i po svakom sucu i po svakom sudu. Priljev predmeta se iz godine u godinu smanjuje. Ja želim vjerovati da je to činjenica i posljedica pa i toga što postajemo i društvo i znanja i uređenosti i što pomalo na tržištu otpadaju oni koji se ponašaju na način da žele prijevarno nastupiti da takvih tvrtki koje posluju isključivo na način da nekoga žele prevariti da ih je danas sve manje. obzirom da postajemo ipak jedno uređenije i civiliziranije društvo, za očekivati i budućnosti da će nam priljev predmeta padati i zato mislim da je ovo jedan zakon koji naprosto naprosto je potreban radi nas ne radi Europske unije nego radi nas samih jer su nam potrebni sudovi koji su efikasni i koji su dobro organizirani. Na žalost znate sud gdje imamo jednog predsjednika i jednog suca i deset službenika to danas nije. Što se tiče projekcije za budućnost, naravno za ovo je potrebno dosta sredstava. Mi imamo određene projekcije koliko će to koštati. Već imamo predviđeno i bilancirano u proračunu i za ovu godinu. Negdje ćemo ta fizička spajanja moći provesti relativno brzo, negdje ćemo dograditi primjerice u Kutini vrlo lako bismo mogli riješiti i dograditi jednu etažu i spajanje sa Novskom bi bi bilo vrlo brzo tada. Ima takvih jedno 10-tak, 15 slučajeva gdje ćemo uz neznatne investicije postići efekte koji će biti u sljedećoj godinu ili dvije dana. Negdje će naravno to biti skuplje. Postoje projekcije za sve to i zbog toga smo odredili 2019. godinu. Mi ćemo biti zadovoljni i ja vjerujem da ćemo to napraviti i brže. Ali ono što će proizaći kao direktna posljedica i posljedica koja će se odmah vidjeti, to je specijalizacija sudaca, to je puno kvalitetnije i bolje upravljanje ovim sudovima koje ćemo dobiti znači stupanjem na snagu ovoga zakona. u pripremi su i drugi zakoni koji itekako moraju pridonijeti bržem vođenju postupka, a to je ne da naši građani čekaju po godinu ili dvije ili čak tri na prvo ročište. Nakon prvog ročišta da se postupak vodi na način da se nakon dvije godine netko sjeti pa predloži e ja bih da se sasluša još jedan svjedok u tom postupku. Sa time ćemo se obračunati u izmjenama Zakona o parničnom postupku koji je u tijeku i sa kojim ćemo vrlo brzo ovdje izaći i pred vas. Bilo je ovdje riječi i o tradiciji, moram se osvrnuti i na to. Bilo je riječi da mi sada ukidamo sudove koji su po 200 i više godina. ponovno želim reći da nije težište na ukidanju, prava riječ je spajanje. Poslovi će se i nadalje obavljati tamo gdje ima potrebe za to u određenim organizacijskim subjektivitetima na terenu bilo kroz kroz odjele tih sudova. To znači ne provodimo mi racionalizaciju da bismo građane slali 50 ili 100 kilometara dalje nego mi ćemo zapravo organizaciju provesti unutar našeg sustava. Mi ćemo slati suce specijaliste tamo gdje je potrebno da se provedu uredovni dani. I kada dođe sudac specijalista, ta rasprava i taj predmet da bi se riješio neće biti potrebno deset ročišta nego će biti potrebno tri ili četiri i to je već velika stvar i to je već vrlo značajno. Znate tradicija možemo se pozvati i na austrougarsku. Međutim danas živimo u 2008. godini. Danas je život donio neke druge oblike, nekakvu drugu nomenklaturu i danas zapravo niti Austrija nema više onu mrežu sudova koju je imala za vrijeme austrougarske i oni su promijenili i prilagodili se uvjetima života. To ovime činimo i mi. Evo, hvala. Pa ja bih samo htio ispraviti državnog tajnika Bpšnjakovića. Što se tiče ukidanja sudova on je rekao da se ukidaju sudovi sa jednim do dva suca, odnosno pardon spajaju spajaju jel'. Dakle Općinski sud u Đurđevcu ima pet sudaca zaposlenih prema rješenju Ministarstvu pravosuđa mogao bi imati osam uključujući i predsjednika. Dakle nije točno da se ukida jedan do dva, ovdje se radi o pet. Prema rješenju može imati osam uključujući i predsjednika i može imati 39 službenika i 4 namještenika. On u ovom trenutku ima 27 službenika i 4 namještenika, jer na žalost nije mogao dobiti suglasnost od ministarstva da u ovom periodu od 95. do danas se popuni i broj sudaca i broj službenika. Dakle nije točna činjenica ili izjava da se ukida suca sa jedan do dva, nego se evo ukida jedan od najažurnijih, pripaja jedan od najažurnijih sudova sa pet sudaca a može imati čak osam. Hvala. Idemo dalje. Na redu je gospodin zastupnik Luka Denona. Izvolite. Poštovani gospodine predsjedniče Hrvatskoga sabora. Ja ću biti vrlo kratak. Slažem se da ovo mehaničko spajanje, evo spajanje ne ukidanje, ali mehaničko spajanje zaslužuje ako ništa drugo barem našu pažnju pa da probamo pomoći u tom drugom čitanju da kod kod tih mehaničkih spajanja ako se da išta popraviti, a da bude na korist naših sugrađana, evo da uvažite i neke naše primjedbe kako bi se te podjele koje će se takvim činom samim napraviti, se više smanjile. Naravno da ja kao političar ću na tri primjera reći, ja nisam nekakav stručnjak u sudstvu, ali mogu trljati ruke i reći evo sada godinu dana prije lokalnih izbora neće biti suda u mojoj rodnoj Novalji gdje je na vlasti HDZ, neće biti suda u mom Senju gdje je na vlasti HDZ i neće biti suda u Vrbovskom u mojoj županiji gdje je na vlasti HDZ. Znači kao političar mogao bi poentirati i reći, eto to je vama vaša vlast dala da vam se ukidaju mogućnost da vam sud bude dostupniji, da vam sud bude bliži i da vam kvalitetnija i brža pravda bude dostupnija. Ali ja neću biti zločest pa ću samo na ta tri primjera probati reći da li je moguće išta ili nešta popraviti. Da bi nešto imalo status grada najprije treba imati trg pa onda eventualno kakvog ili takvog gradonačelnika. Treba imati liječnika, treba imati župnika, poštara i naravno suca. Neki od ovih gradova koje sam nabrojio neće imati jedan taj atribut, odnosno neće imati svoga suca pa onda bi se možda izda toga trebalo postaviti pitanje, da li zaslužuju da budu administrativno podijeljeni ili da se zovu gradom. No, u svakom slučaju predlažem da u tom drugom čitanju ovdje ste nam napisali i tu je bilo, i vi ste sami rekli, da su vam i neki konzultanti i ljude koje ste konzultirali u izradi ovoga prijedloga dali neko svoje mišljenje pa bi voljeli vidjeti to konzultantsko rješenje ljudi koje ste vi konzultirali, zašto ovakova podjela ili zašto ovakovo mehaničko spajanje, da vidimo koji su argumenti i kako su se oni rukovodili da pojedine sudove spajamo, kriteriji koji su to bili pa će nam možda biti jasnije koji je to manji, koji je to veći sud. Sumnjam da je, iako nosi ovo europsku oznaku, ovaj zakon, sumnjam da je netko baš Europe rekao evo neka u mojoj rodnoj Novalji ne bude općinski sud. Kada sam već kod Novalje dozvolite mi gospodine predsjedniče Hrvatskoga sabora, da evo naglasim ovom Visokom hrvatskom domu, kako bi bilo možda potrebno da nemamo svoj Cipar u Hrvatskoj pa da probamo Otok Pag koji je podijeljen administrativno na dvije jedinice, da pokrenemo inicijativu da on pripadne jednoj administrativnoj jedinici. Da li je ona Zadar, da li je ona Ličko-senjska, da li je Primorsko- goranska sasvim svejedno. Neka građani to odluče. Jer vidimo i na Cipru padaju žice i padaju zidovi, a kod nas još uvijek zidove gradimo i radimo. No to je samo usputno. Rekli smo da je kriterij bi trebala biti dostupnost. E pa sad ne znam baš da li da li je dostupnost i razumljivo nešto što je za Senj, ja ću samo taj primjer reći i vrlo …/Govornik se ne razumije./…, da li je dostupnost i razumljivo za Senj koji je u Ličko-senjskoj županiji da će da će pripasti Općinskom sudu u Crikvenici, da će morati nažalost otići i u Županijski sud u Rijeci, a da je u Ličko-senjskoj županiji da neće imat nikakve veze sa središtem svoje županije kao što je Gospić. Isto tako čini mi se da kriterij po kojemu je vrlo usko nekako dopalo u Općinski sud Ogulin, ne vidim argumenata, ne znam kakvi oni god bili koji mogu opravdati da Vrbovsko bude spojeno sa Ogulinom. Budući da i vi vrlo dobro znate da se u ovih par godina u Općinski sud u Delnicama jako puno uložilo, da je Općinski sud u Delnicama i bliži od Ogulina za Vrbovsko, da će iza toga kada budu općinskom sudu pripojeni Općinskom sudu u Ogulinu morati otići u Županijski sud u Karlovcu, a onda mi se nekako ovdje loše piše ili mi se ne čini logičnim da na primjer Županijski sud u Karlovcu je za područje Općinskog suda u Karlovcu i Ogulinu, Općinski sud u Ogulinu za područje Općina Josipdol, Plaški, Saborsko, …/Govornik se ne razumije./… i gradova Ogulin i Vrbovsko. Ali isto tako Općinski sud u Karlovcu da ne nabrajam sve druge gradove, između ostaloga i za Ogulin. Očito je da i vi sami nemate povjerenja u taj sud u Ogulinu kada mu eto nadležnosti pripajate na Općinski sud u Karlovac, pa onda i Županijski sud u Karlovcu. Bilo bi pristrano kada bi Općinski sud u Vrbovskom bio spojen spojen ili pripojen u Općinski sud Delnice budući da je tamo postoje i kadrovi i prostorno je opremljen i može primiti taj broj predmeta koliko ih ima u općinskom sudu, sada već bivšem, tako ovdje piše u Vrbovskome. Eto mislim da su to neki argumenti koje bi možda trebalo razmisliti i uvažiti da zaista kod tog spajanja bude što manje nesuglasica, da bude na kraju i u konačnosti kroz tu analizu koju ćemo vjerojatno bar za neke dobiti, kvalitetnije i brže opravda za sve naše stanovnike a ne samo za neke. ovdje je bilo, kolegica Marija Pejčinović Burić je rekla da je i u Francuskoj, naravno slažem se u Parlamentu, resorna ministrica bila izvrgnuta baražnoj vatri. Ima razlike između Parlamenta Francuske i našeg Parlamenta, jer mi ne možemo našu ministricu izložiti baražnoj vatri, jer ona danas ovdje nije. I bilo je puno govora o tome da li ćemo tim mehaničkim spajanjem dobiti na kvaliteti? Da li će suci sada što se mehanički spoje u jedan sud kvalitetnije raditi? Ne. Neće. Oni suci koji rade nažalost i dalje će dobro raditi, a oni koji ne rade spajanjem neće sigurno bolje raditi. I da u tom drugom prijedlogu gospodine državni tajniče eto, da nekako nomotehnički probate to urediti, da mene kao jednog od nekakvih začetnika u mojoj Primorsko-goranskoj županiji ravnopravnosti spolova, da probate evo, tu napišite nam, negdje piše, ministar pravosuđa također se ovlašćuje. Već su dva mandata, imamo ministricu pravosuđa pa negdje je, recite da je ona ministrica pravosuđa a ne ministar, da se i na taj način, na neki način evo budemo bliže Europi nego što smo danas. I za kraj očito je da u ovoj zemlji, mi uvažamo sve, od hrane pa evo, sad smo svjedoci da smo počeli i u sportu uvažati vaterpolo suce. Pa ako je problem u sucima uvezimo i to nešto malo europskih sudaca koje će ovo što smo zaostali brzo riješiti, jeftinije nego ovo ulaganje koje se sada u ovih deset godina ćemo uložiti. Mislim da je to dobar prijedlog. Platimo njih pa neka oni to riješe. Onda ćemo polako s ovim našim sudovima nekako izaći na kraj. Zahvaljujem. **Bebić, Luka (HDZ)** Hvala. Imamo repliku gospođa Ingrid Antičević Marinović. Izvolite. Kolega! U svemu se slažem s vama što ste rekli, osim u ovom zadnjem da kad bismo uveli europskog suca da bi on riješio ovdje predmete. I europski sudac kad bi došao u naše uvjete postao bi neažuran i neefikasan sudac. I umjesto da mi istražimo rješenja i ponudimo ih, evo ovdje, a sad smo čuli već i izrijekom da će se u mnogim slučajevima ovog tobože spajanja sudova, dogoditi samo promjena ploče, table da bude svima jasno. Ali ste dobro apostrofirali jedan sud. Ali to je uglavnom sa svim ovim manjim sudovima koji su čitav ovaj zadnji niz godina preuređivani, popravljani, to su bile stare, zapuštene zgrade. U svima tome su dosta i aktivno učestvovale jedinice lokalne samouprave što je i posebno zakonom bilo omogućeno. I na taj način stvoreni su apsolutno bili uvjeti da bi ti sudovi postali ažurni. Nisu ti sudovi mali postali ažurni tek tako, nego za sve mjere koje su se godinama provodile najprije su dale rezultate u tim manjim sudovima. I što sada mi radimo? Dakle, potrošio se tu državni novac na njihovo uređenje, a sad ćemo te suce i čitavo osoblje seliti u neadekvatne prostore. Evo recimo primjer što će se dogoditi i sa preseljenjem mnogih manjih sudova u veće sudove gdje suci nemaju gdje sjediti u tim većim mjestima. Dakle i ti efikasni suci ovdje će postati neefikasni suci. A ljudi su toliko već bili zadovoljni u tim manjim sudovima, da ne nabrajamo sada ove još ostale razloge koje sam maloprije navela što će poskupiti suđenje ljudima, jer osim putovanja i ti troškovi preseljenja odnosno reakcije i izlaska suda i očevidne ekipe na mjesto prijepora, a to se uglavnom radi o zemljišnim stvarima, utvrđivanju prava vlasništva, uglavnom je priroda takvih poslova. I apsolutno je netočno specijalizacija sudova da se postiže u velikim sudovima. Specijalizacija sudova se postiže u malim sudovima. Pogledajte, svi vodeći pravnici Hrvatske i pokojni i živući svoju su praksu sticali u manjim sudovima. Pa ne može se suditi o vlasništvu ako se ne zna smetanje posjeda, da ne nabrajam drugo. **Bebić, Luka Zahvaljujem kolegice. Očito sam sa ovim uvozom sudaca pogriješio. Možda, evo ispravljam, izvezimo onda kriminalce da nam se izvozna bilanca poveća a da suce ostavimo na miru. Još jedna replika gospodin Emil Tomljanović. Izvolite. neće sudovi bolje funkcionirati ovim prijedlogom, neće se poboljšati organizacija rada, jednostavno će oni čak i lošije raditi u odnosu kako je to sve skupa predviđeno. Ovim prijedlogom će se uistinu stvoriti osnovni preduvjeti da sudovi bolje funkcioniraju u svim ovim segmentima o kojima smo do sada argumentirano imali čuti u smislu i samih obrazloženja pojedinih pravnih instituta. s vama, specijalizacija sudaca, ne mogu se složiti niti s vama niti s uvaženom kolegicom kada kaže da su upravo mali sudovi ti gdje su se i sada u većoj ili manjoj mjeri na pravi način suci specijalizirali a to konkretno znači da su suci bili u poziciji valjda baviti se istom vrstom predmeta sličnih činjeničnih supstrata da bi na taj način radili iste predmete brže, efikasnije, bolje, učinkovitije. Ako je to specijalizacija a mislim da jest onda će se upravo ovim prijedlozima, dakle objedinjavanjem i mogućnost raspoređivanja predmeta upravo po tim kriterijima poboljšati stanje stvari. Zatim, ja ću to ponovno napomenuti u ovoj replici. Uistinu se ne radi o ukidanju sudova i uvaženi kolega onda vaše spominjanje pojedinih jedinica lokalne samouprave pa i mog Senja, ili još ste neke jedinice lokalne samouprave spomenuli onda vam ima uistinu jedan politički nekorektan predznak na način da u jednom problemu koga rješavamo a odnosi se na pravosuđe zapravo želite na jedan jeftin način politički poentirati što je svakako vaše pravo ali tim ljudima i ljudima na terenu ja u smislu ove replike poručujem slijedeće. Reforma pravosuđa u ovom segmentu će sasvim sigurno ići. Ovo je zakon u prvom čitanju. Sagledat će se to nakon čitanja svi argumenti koji bi

mehaničko spajanje zaista doprinijeti da reforma pravosuđa bude efikasnija i da kvalitetnija i brža pravda bude dostupnija svima. Ne znam odakle vam to pravo, odakle vi to znate. Ja sam samo rekao da ali i poslušavši i čuvši vas tvrdim da državni tajnik ima analizu, nisam napamet rekao, za Ogulin, ima analizu nekakvu nekih ljudi koji se u to razumiju a ne ja gdje se tvrdi da Općinski sud u Ogulinu Ogulinu nije ekipiran, da ima loše suce za razliku od delničkoga suda u Delnicama gdje ima i dobre suce i gdje su se rješavali predmeti kako treba, gdje je zgrada uređena adekvatno, gdje ima prostora za suce iz Vrbovskoga i tu nelogičnost pokušavam reći ovdje da bi se mogla ispraviti. I još uz to je u istoj jedinici lokalne samouprave i uprave kao što je Primorska županija gdje nema potrebe da onda idu građani duže putovati u Ogulin, pa u Karlovac kad im je bliže Delnice i Rijeka pogotovo sada kada će i druga traka auto-ceste biti gotova. **Bebić, Luka (HDZ)** Hvala. Imamo jedan ispravak, gospodin Anton Mance. Izvolite. Poštovani gospodine predsjedniče. Ispravio bih netočni navod. Kasnije ću u raspravi malo govoriti o sudu u Vrbovskom ali bih rekao kolegi Denoni. Ipak krivo govori ovdje. Nije korektno govoriti o udaljenosti jer udaljenost u smjeru Ogulina i Delnica je zaista velika razlika od sjedišta sudova kako tu piše 36 kilometara ili u smjeru Ogulina je Još bih napomenuo da je taj sud osamdesetih godina proizašao iz ogulinskog suda, znači kad je formiran tada u Vrbovskom a naravno da je vrlo bitno, to je rekao i gospodin državni tajnik sada, da neće se to osjetiti na ljudima odnosno na putovanjima. Pa ovaj prijedlog ja sam ipak kad su se razgovori vodili čuo od stručnih ljudi jer sam bio u to uključen i bilo je tada govora i o tome kojem se sudu priključiti da je mišljenje javnosti većeg dijela, ne znam odakle vam to mišljenje koje ste izrekli, da se ide u smjeru Ogulina. Ne znam, ja sam imao drugo mišljenje, čuo druga mišljenja i to puno.

Cilj ovog zakona je u svakom slučaju reorganizacija sudske uprave, ne toliko sudova koliko sudske uprave ali i specijalizacija sudaca. Nesporno je bez obzira na različitost mišljenja da spajanjem sudova dobivamo mogućnost da suci specijaliziraju područja a naravno specijalizirani suci su brži u odlučivanju i u proučavanju proučavanju određenih predmeta i na taj način postižu efikasnost. Međutim, ovim mjerama koje su predviđene se ujedno i poboljšava tehnička neposredno i posredno tehnički uvjeti odnosno tehnička opremljenost sudova. S obzirom da je prvo čitanje i s obzirom da je ovaj sustav u kojem se predviđa ovim Zakonom o područjima sudova dao bih nekoliko sugestija za inače ove ostale propise kojima se uređuje područje sudovanja, pa tako smatram da bi bilo dobro razmisliti u smislu efikasnijeg i kvalitetnijeg suđenja i o tome da suci ne budu imenovani trajno i doživotno na jednom sudu nego da budu imenovani za suca ali da budu s mogućnošću da se oni raspoređuju prema potrebama predmeta koji postoje na terenu. Dakle, na taj način bi specijalizirani sudac koji je ekspert na određenom području mogao doći na područje u kojemu se nagomilao određeni broj stručnih predmeta i na taj način rješavati efikasno, brzo, bez posebne obuke nešto slično kao što to rade vrhunski kirurzi kada se stvaraju tehnički uvjeti na područjima gdje bi uz tehničke uvjete on obilazio teren i rješavao specijalne slučajeve i to u svakom slučaju bi moglo doprinijeti efikasnosti sudstva. Naravno, s obzirom da dolazim s područja mjesne nadležnosti jednog od suda koji se ukida a koji je danas već bio nekoliko puta spomenut a to je sud u Prelogu moram istaknuti i ono što je bitno i ono što je bilo istaknuto ali posebno bih htio istaknuti da je osnovan 1850. godinu dana nakon što je ban Jelačić, godine '850., došao i pripojio Međimurje i praktički uspostavio vlast hrvatsku u Međimurju, a s time je doveo i taj prvi sud u Prelog. A onda, naravno povijesno se on, razvijao na razne načine do ukidanja '63., pa do ponovnog buđenja '99. da je Prelog područje koje se na onom području trenutno najbo0lje razvijao. I to slučajno ili ne, nakon dolaska suda, praktički je i gospodarstvo krenulo, imovinsko pravni odnosi su se bitno poboljšali, gruntovnica sa svojim aparatom je očito tome doprinijela i to je područje koje ima najvišu stopu zapošljavanja. I sigurni smo da u sljedeće dvije godine više u bližoj okolici neće biti nezaposlenih osoba. A zbog toga bi trebalo dati i injekciju u smislu potpore administraciji koja tamo inače radi i koja se razvila na temeljima toga suda kao što je ispostava centra za socijalnu skrb, katastar, ispostava policijske uprave itd., Tako da bi moj prijedlog ustvari bio na tragu onog prvog s obzirom da time ništa ne gubimo. U drugom čitanju prijedlog izgleda, na Međimurje sa 120 tisuća stanovnika bude podijeljeno po mjesnoj nadležnosti na pola a ne kao što je sada Čakovec, pravo ima na 15 sudaca, dok onda Prelog nema dovoljno. Dakle, ako tih 15 rasporedimo na dva, možemo dobiti dva solidna suda u kojima bi se moglo raditi na zadovoljstvo i mještana a i onih koji su i dale od 50 km udaljeni, dakle, područje koje obuhvaća sud Prelog kao što je Kotoriba je i više od 50 km udaljeno od samog Čakovca i središta gdje je predviđen sud. I još ako i to nije nikako moguće onda minimum minimuma bi bio da se i sud Prelog uvede u one sudove koji će se spajati do 2019. a ne odmah na početku. Hvala lijepa. Hvala. Imamo jednu repliku. Gospodin Nenad Stazić. Izvolite. **Stazić, Nenad (SDP)** Pa kolega Ivkoviću ja se samo nadam da državni tajnik nije čuo i da nije ozbiljno shvatio ovaj vaš prijedlog o gostujućim sucima koji bi se najprije specijalizirali za određeno područje a onda kao takvi sudili u različitim sudovima u takvim i srodnim predmetima. Pa gledajte, nisu suci trgovački putnici, pa kako bi to izgledalo da onda u 9 sati ima u Kutini raspravu, pa onda ide poslije u Pazin, pa nakon toga u 12 sati u Crikvenicu suditi u srodnom predmetu. Pa gledajte, ja se samo nadam da ovaj vaš prijedlog neće državni tajnik ozbiljno razmotriti. Kada se radi, kada se radi o tome da li se nešto ukida ili spaja. Pa pazite, ako se Sud u Senju spaja na Općinski sud u Crikvenici, da li će nakon toga spajanja u Senju biti su? Neće! Neće! Znači ukida se sud u Senju. Neće, neće, tamo neće biti suda. Uopće, kod ovoga spajanja, znate treba nastojati da se spaja ugodno sa korisnim. A kod ovoga vašega prijedloga ja mislim da se spaja neugodno sa beskorisnim. Što će biti neugodno? Neugodno će biti za suce koji sada, koji sada sudi u Senju, morati će se seliti u drugi grad, neugodno će biti i za stranke, jer i oni će morati putovati dalje nego što putuju danas. A beskorisno, beskorisno je to, što ovo neće pomoći pravosuđu, niti će se smanjiti gore broj predmeta, niti će se povećati kvaliteta pravosuđa. Kolega Stazić očito nije razmišljao ni prije kako bi se u stvarnosti postigla efikasnost sudstva, pa neka razmisli o ovom prijedlogu malo ozbiljnije, ne mora to biti svaki sat, ali može biti svaki mjesec. Hvala. Vincelj. Izvolite. **Vincelj, Željko (HNS)** Kolegice i kolege, svi mi ovdje, iz ove rasprave vidljivo suglasni smo u jednom, da reforma pravosuđa se ne može bazirati samo na ukidanjima ili spajanjima sudova, pogotovo ne onih koji dobro rade. Primjer. Svi zagorski sudovi spadaju u red učinkovitijih i ažurnijih sudova u Republici Hrvatskoj, nema značajnog broja zaostataka niti problema oko neučinkovitosti. A ipak se pola od njih, tri od šest, Pregrada, Klanjec i Donja Stubica ukida. Znači, usprkos tome što imamo dobre kadrove, dobru organizaciju posla i efikasnost ipak ih ukidamo. Zar je ukidanje sudova, ili spajanje, s obzirom da to vlast želi tako reći jer bolje zvuči, zar je ukidanje sudova trebala biti prva strateška državna mjera kojom ćemo početi popravljati stanje u pravosuđu. Pa da će i popraviti, zar treba početi sa rezovima bolnim za građane koji pitaju, je li to jedino što znamo, jer ako znamo zašto nismo počeli sa drugim mjerama, rješavamo li uzrok ili posljedicu. Ma ljudi žele jeftinu, brzu i učinkovitu pravdu, ali dostupnu. Ne žele da ih tjeramo u nekoliko desetaka kilometara u udaljenija mjesta, s kojima, već sam rekao često niti nisu povezani javnim prijevozom. A kada će tamo doći, vidjeti će svog suca iz svog mjesta u kojem živi i u kojem se pravda dijelila i više od stolječa, koji se preselio u drugu zgradu, u drugo mjesto, samo se sudski predmet prošetao. I stvorio novi bijes našeg građanina jer je izgubio više vremena i živaca i novaca. A posao je možda izgubio i javni bilježnik koji je radio u mjestu u kojem se sud ukida. Jer bez suda teško da može opstati. Hrvatska narodna stranka smatra da su potrebne provedbe niza hitnih mjera i hitnijih mjera u pravosuđu da bi ono bilo učinkovitije. Te mjere moraju biti i kadrovske prirode i normativne prirode. Kod mjera kadrovske primjene izuzetno su važne te mjere jer samo pravosudni dužnosnici mogu istinski reformirati pravosuđe. Kadrovi su početak i kraj svake reforme jer zbog kvalitetnih kadrove nema kvalitetnog pravosuđa. U pravosuđu, kao i u upravi, i u poduzetništvu trebalo bi imitirati kriterije s tržišne utakmice, promovirati najuspješnije i eliminirati neuspješne. Princip je isti. Kako bi iz pravosuđa eliminirali nesposobne, a promovirali sposobne, temeljem objektivnih kriterija potrebno je izmijeniti Zakon o redovnim sudovima i Zakon o državnom sudbenom vijeću te tim izmjenama uvesti mehanizme praćenja i utvrđivanja objektivnih kriterija rada sudaca koji bi bili osnova za imenovanje sudaca u više sudove, ali i za razrješenje onih koji ne zadovoljavaju svojom kvalitetom i kvantitetom rada. Bit će naravno potrebno redefinirati okvirne kriterije za rad sudaca – minimalan broj riješenih predmeta, minimalan prihvatljivi broj ukinutih predmeta, iznimke od tog pravila i drugo. Žalbeni odjeli županijskih sudova i Vrhovnog suda Republike Hrvatske obvezali bi se da ocjenjuju kvalitetu sudaca temeljem žalbenih odluka u konkretnim predmetima. Kod izbora sudaca na viši sud kandidati bi se rangirali prema objektivnim kriterijima. Znači, broj riješenih predmeta, broj ukinutih predmeta, broj potvrđenih predmeta, ocjene o radu žalbenih vijeća. Predsjednik suda bi bio obvezan pratiti rezultate rada svih sudaca. Kad uoči podatke o neradu ili nedovoljnoj kvaliteti rada pojedinog suca dužan ga je prijaviti Državnom sudbenom vijeću radi razmatranja njegovog razrješavanja sa sudačke funkcije. Na primjer, svatko tko bez valjana opravdanja opravdanja poput bolesti, porodiljnog, stručnog usavršavanja i slično dulje od 4 mjeseca u jednoj godini ima broj riješenih predmeta ispod donjeg praga ili broj ukinutih iznad gornjeg praga morao bi biti prijavljen Državnom sudbenom vijeću. Konstatirali smo svi to znamo da je najveća boljka hrvatskog pravosuđa su neriješeni predmeti i nemogućnost postizanja sudske zaštite u razumnom roku. Kao hitne normativne mjere Hrvatska narodna stranka predlaže reformu parničnog postupka pri čemu bi trebalo bitno ograničiti ovlaštenja suda i teret dokaza prebaciti na stranke u sporu, organizirati koncentriranu glavnu raspravu uz nemogućnost olakog predlaganja naknade i dokaza, zaoštriti pitanje procesne discipline pogotovo profesionalnih sudionika u postupku, obvezati sud na izradu presude u razumnom roku. Daljnje mjere trebale bi biti: dostavljanje sudskih poziva putem dostavne pošte tamo gdje se pozvana osoba zatekne, a ne više prema sjedištu tvrtke ili stanovanja, uvođenje mjera za obeshrabrivanje obijesnog parničenja. Te mjere moraju biti usmjerene i prema državi koja tu nimalo ne zaostaje, gdje bi trebalo uvesti zakonsku obvezu da Državno odvjetništvo Republike Hrvatske odobri svaki parnicu u koju se upušta bilo koje ministarstvo. I ovo što danas govorimo provesti racionaliziranje mreže sudova i hitno ukidanje samo onih sudova koji nemaju dovoljan priljev predmeta da bi opravdali svoje postojanje. Te suce treba rasporediti na najopterećenije susjedne sudove. Gruntovnica. Gruntovnica je registar o nekretninama. Kao što postoji registar automobila, plovila itd. koji se vode u upravnim organima. Spajanjem gruntovnice i katastra, te uspostavom posebne nezavisne službe gruntovnice i katastra uz istovremenu daljnju informatizaciju zemljišnih knjiga mogla bi se itekako povećati efikasnost rada zemljišnih knjiga kao bitnog elementa u sudstvu. Osnivanje specijaliziranih sudova za radno pravo kako bi se u posebnom skraćenom postupku efikasno zaštitili najugroženiju kategoriju u tržišnoj utakmici, odnosno sudskoj utakmici radnika. Upravne organe bi trebalo osposobiti da rješavaju sve prekršaje iz svoje nadležnosti u prvom i drugom stupnju. Prekršajni sudovi trebali bi uz sudovanje za prekršaje proširiti nadležnost za društveno manje opasna kaznena djela za koje je predviđena novčana kazna ili kazna zatvora do jedne godine. Ti sudovi bi sudili po posebnom, ubrzanom postupku, a mogli bi postati i sudovi za sporove male imovinske vrijednosti gdje bi se sudilo po ubrzanom postupku za svaki spor do recimo ne znam 30000 kuna vrijednosti. Ti mali postupci uzimaju gotovo isto toliko vremena i suci tehnički gledano za spor od par tisuća kuna potroše gotovo jednako vremena kao i za neki mnogo veći imovinski spor. Evo ove ili ovakve prijedloge bi mi iz Hrvatske narodne stranke voljeli vidjeti i o njima raspravljati, a ne i prvenstveno ne i prvo ne te kojima kojima na sebe navlačimo bijes nezadovoljnih građana koji gube svoja stečena prava, a pravosuđe time ne rješava svoje boljke. Izvolite. **Antičević Marinović, Ingrid (SDP)** Mislim da je ovo stvarno srž problema i oko ovoga bi trebalo, ovo nisu tek takve naznake o kojima je govorio kolega. Oko ovoga bi trebao biti nacionalno konsenzus ako želimo zaista reformu pravosuđa. Pustimo zgrade. Zgrade dolaze na kraju, odnosno zgrade treba stalno obnavljati. Ali zgradom, jel jedan sudac radi u jednoj zgradi ili radi u drugoj zgradi. Pa to nije reforma! Pogotovo iz zgrade u kojoj ima kakav takav uvjet seli se u zgradu u kojoj se uopće suci međusobno ne u kojoj je taj sud jedan veliki mastodont, u kojem on neće imati niti stolicu. A pravi je problem što kaže i kolega i na što sam sama ukazala to je taj da se uvode prije svega objektivni kriteriji, što objektivniji koji su uvjet onda ne samo i promocije u pravosuđu, a jednako tako onda i eliminacije i jačanje procesne discipline. Sve je to značajna novela ZPP-a omogućila, jer očito je da se to ne provodi. Ovdje trebamo svi zajedno razmotriti što je to, koje su to poteškoće i zbog čega se taj ZPP ne provodi, odnosno kako ga treba novelirati da bi u ovom smislu o čemu je govorio i kolega što treba izmijeniti da bi ta procesna disciplina bila onakva kakvu je onda zakonodavac, odnosno kako smo takve norme i donijeli. I još nešto što je zabrinjavajuće. Dakle, dok mi danas raspravljamo o smanjenju sudova Vlada ozbiljno razmišlja. Već se to kako će se stvoriti novi sud između županijskog kao jedna nova instanca između županijskih sudova i Vrhovnog suda. Prizivni sud koja ideja nikad evo izgleda nije skroz skroz umrla, a to je onda dakle apsolutno se pokazuje da ne zna ljevica što radi desnica i obrnuto i to nije dobro. **Bebić, Luka (HDZ)** Hvala. Idemo dalje. Na redu je gospodin zastupnik Boris Matković. Izvolite. Gospodine predsjedniče, gospodine državni tajniče, uvažene kolegice i kolege. Između 42 općinska suda koji su predviđeni za pripajanje je i sud u mom Vrgorcu, pa predlaže se pripajanje Općinskom sudu u Metkoviću. Mi u Vrgorcu to držimo neodgovarajućim. Navest ću nekoliko pokazatelja. Kao prvo, počet ću od onog tradicijskog kao i prethodni kolegice i kolege koji su izlagali, a to je da je taj sud osnovan 1855. godine kao Carski kotarski sud i on djeluje kao takav do današnjeg dana. Ono što je također vrlo znakovito za nas kao mali grad jeste i to da je to prvi grad u suvremenoj Republici Hrvatskoj i neovisnoj Republici Hrvatskoj u kojemu je napravljena potpuno nova zgrada suda 1996. godine i ona ima 608 m2 apsolutno potpuno uređenog suda, odnosno prostora koji su namijenjeni jasno za djelovanje suda u Vrgorcu. Nadalje, u odnosu na grad Metković, mnoga naša naselja kao što su Duge Njive, Vlaka, Zavojane, Dragljane, Kozica, Raščane, Mjaca, Žlibina i Poljica su udaljeni preko 60 kilometara, ne svi ali jedan dio, neki čak i 70. Ta navedena naselja su smještena uglavnom u brdskom području pa je jedna prometna izoliranost, odnosno nepostojanje prijevoza javnog još jedna dodatna nepovoljna okolnost za njih. Grad Metković je također za nas i druga županija, tako da je to onda još jedan dodatni problem. Isto tako otežano bi bilo i sudu iz sjedišta u Metkoviću pristupiti na područje grada Vrgorca jer je pretežit broj sudskih sporova na ovom području vezan za nekretnine gdje su dakle neophodne sudske komisije, vještačenja na terenu itd. Prema tome i jedno i drugo bi bilo nepovoljno. Uglavnom dakle ono što bih ja htio kazati jeste također i vezano uz broj zaprimljenih predmeta koji nije mali i znakovit je, on se kreće prema podacima koji su meni poznati negdje oko Tu se onda jasno treba računati i različite potvrde posvjedočenja itd. a imamo još također i te katastarske općine koje su dosta velike, jedna od najvećih je Dusina za koju nije uopće osnovana zemljišna knjiga pa i to možda daje jednu opravdanost daljnjeg postojanja tog suda. I mi iz lokalne uprave, ja kao gradonačelnik tamo ću predložiti sljedeće, a to je da zadovoljimo onaj jedan minimum a to je da općinski sud se prilagodi već kada ide ka pripajanju, tamo gdje je to po nama racionalnije, a to je grad Makarska. Dakle bliži smo i orijentirani više prema njoj, pa čak i najveći dio Makarana podrijetlom su gore iz naših brda vrgoračkih jel', pa možda i to daje jednu još povoljniju okolnost za pripajanje ka njemu. kao što čujem to će i biti, da sud u Vrgorcu, jer ima sve uvjete osim što nema dovoljan broj sudaca jel', dakle dva su, bude ispostava suda u Makarskoj, odjeljenje njegovo, da postoje uredovni dani što bi u svakom slučaju zadovoljilo potrebe građana da ne moraju jasno dugo vremena putovati u određenim pravcima pa i zadovoljiti ono što želimo svi zapravo a to je ravnomjeran razvoj svih naših krajeva. Time ćemo vjerojatno po meni i po mojoj prosudbi zaustaviti daljnje iseljavanje. Ljudi moraju imati institucije koje su neophodne za život. Jer ono što je bitno u svemu tome jeste život i svakodnevno komuniciranje i potrebe građana. Predložio bih također da Općinski sud u Vrgorcu uđe u drugu fazu reforme, to je znači do 2019. godine, iz naše županije neki novoosnovani sudovi koji su osnovani prije par godina dakle krenu u ovoj prvoj fazi. Ima i takvih u županiji u svakom slučaju. Ja ću osobno glasovati za ovaj prijedlog, jer držim da su ipak nacionalni interesi ispred ovih naših lokalnih, predmnijevajući da je ovo tek prva stuba u ovoj reformi i držim da će ipak ova reforma doprinijeti jednom učinkovitijem sudstvu i da će zapravo pravda biti brža i dostupnija. Hvala. Zahvaljujem. Imamo jednu repliku. Uvaženi zastupnik Nenad Stazić. **Stazić, Nenad (SDP)** Kolega Matkoviću ja moram priznati da ja vas ne razumijem. Vi kažete da ćete glasovati za ovaj prijedlog jer da on znači reformu, a cijela rasprava vaša je bila u pravcu da ne treba spajati sud u Vrgorcu sudu u Metkoviću i za to ste iznijeli vrlo kvalitetne argumente. Em je sud u Vrgorcu obnovljen, em je velik, em je ekipiran, em su neka naselja ako se preseli u Metković biti 60 kilometara udaljena od tog suda i svi ovi vaši argumenti. Mi smo evo ovdje čuli i za sudove u Đurđevcu koji se seli u Koprivnicu i za sud u Pregradi koji se onda seli u Krapinu i sada imamo ovdje čitav niz sudova za koje vrijede slični slični argumenti da ih zapravo ne treba nikuda pripajati i da ih ne treba ukidati nego da treba to ostati ovako kao što je, a kada se eventualno smanji broj spisa da onda o tome razmislimo kad za pet, šest, deset godina ako se to dogodi. Jer vidite, cijela vaša rasprava ukazuje na bit problema. Nema ovdje kriterija. Tu nema kriterija. Tu nema opravdanih razloga zašto se ovo radi. Nema. Nego je netko rekao tamo iz Europe imate preveliki broj općinskih sudova, ajmo sada to smanjiti. Kako? Zašto? S nekom logikom? Ovo se radi bez logike, bez opravdanja. Gledajte pa tu se spajaju oni sudovi koji imaju mali broj neriješenih predmeta ili nemaju neriješenih predmeta. A zašto ih nemaju? Pa zato što su kvalitetni. Pa dajte mi recite pa jel' ne bi bilo logičnije preseliti spise, a ne suce. Pa ako neki sud ima preveliki broj spisa koji ne može riješiti, pa jednostavnije je te spise prenijeti u ovaj drugi manji sud pa neka to tamo rješavaju suci koji nemaju što raditi ako je točno da nemaju što raditi nego seliti suce. Pa onda bismo postigli neku svrhu. Jer pazite ovime se svrha neće postići osim što će ti vaši iz tih mjesta u okolici Vrgorca sada morati ići 60 kilometara do Metkovića. Eto to će biti, to je jedina svrha. Ali ja se vama čudim da vi unatoč ovakvim argumentima koje ste krasno iznijeli, nakon toga kažete da ćete podržati ono s čim se ne slažete. Evo to stvarno ne mogu razumjeti, to mije neshvatljivo. **Jarnjak, Ivan (HDZ)** Zahvaljujem. Odgovor na repliku, uvaženi zastupnik Boris Matković. Uvaženi kolega Staziću, hvala na ajmo reći nekoj podršci koju pokušavate mi dati u ovom opravdavanju naših dakle sadržaja koje sam ja ovdje iznio glede ovoga opstojnosti suda u Vrgorcu. Međutim ja od vas ni ne očekujem da me razumijete u ovom drugom dijelu jel', očito niste pozorno pratili što sam htio kazati. Ja sam kazao da nama je neodgovarajuće pripajanje suda u Metkoviću, ali nisam kazao da nam je neodgovarajuće pripajanje suda u Makarskoj. Dakle prihvatiti ćemo da to ide. To je jedno. A drugo, ljudi dolje na terenu s kojima ja živim svakodnevno, razumijevaju potrebe i znaju da postoje rekao sam i maloprije, nacionalni interesi koji sud ispred naših lokalnih. I držimo da političku odgovornost nije lako preuzeti. I ovo su promjene koje nisu nekom samo tako pale na pamet. Dakle, one su potrebite i mi ćemo ih podržati, a nadam se da će i nas predlagatelje razumjeti i da ćemo iznaći zajedničko rješenje koje će biti za sve nas zadovoljavajuće. A ja sam kazao, za nas je zadovoljavajuće i u ovom dijelu koji se odnosi na to, da budemo ispostava tamo gdje nam to bude najbliže a to je Makarska, kad to već ide, je li i kad razumijemo da su to potrebe bez kojih ne možemo odnosno reforma koja je samo kao prva stuba kao takva. E to bi bilo ono što sam vam htio odgovoriti. **Jarnjak, Ivan (HDZ)** Zahvaljujem. Idemo dalje s raspravom. Uvažena zastupnica Tatjana Šimac-Bonačić. Hvala lijepa gospodine potpredsjedniče, državni tajniče, kolegice i kolege. Evo ispred nas je prijedlog zakona kao izraz dijela reforme pravosuđa. Imamo snimku stanja, imamo problem i imamo pokušaj rješavanja tog problema. Iz snimke stanja možemo vidjeti da imamo znači 107 općinskih sudova koji se razlikuju po veličini, po broju zaposlenik i po broju prilijeva predmeta. Kad gledamo u odnosu na Europu, europske druge zemlje, Republika Hrvatska je među zemljama koje imaju najveći broj sudova, sudaca, administrativnog osoblja i sudskih predmeta. S tim u vezi prosječno po sucu, općinskog suca dolazi godišnje, u prosjeku 200 kaznenih predmeta, 600 parničnih predmeta, 700 izvanparničnih predmeta i 900 ovršnih predmeta. Prema tome problem postoji. A problem je preveliki i neodgovarajući broj sudova koji nisu učinkoviti i stvaraju velike zaostatke. Naravno, to zahtjeva ogromna financijska sredstva za njihov rad i održavanje. Građani Hrvatske su izgubili povjerenje u pravosuđe zbog njihove nedjelotvornosti, ali isto tako i korupcije. Prema tome reforma je očito nužna i ona se kreće prema određenim rješenjima, na ovaj izabrani model reforme postoje mnogi prigovore koje smo vidjeli i u današnjoj diskusiji. Prijedlog ovog zakona izazvao je otpor i u lokalnim zajednicama koji će znači ostati bez svojih sudova. Ne kažem ukidanje nego spajanje. Uvjeti za pripajanje sudova su poznati. To su znači, mjerila su najmanje 5 sudaca odnosno priljev predmeta za najmanje 5 sudaca. Zatim udaljenost sudova do 50 km odnosno broj stanovnika, gustoća naseljenosti na području nadležnosti. U Dubrovačko-neretvanskoj županiji smo vidjeli da dolazi zapravo do pripajanja suda iz Ploča i suda iz Metkovića, pardon iz Vrgorca, u Metković. Gospodin Matković je rekao što se tiče samog Vrgorca da postoji tradicija i nova zgrada i udaljenost koja jeste 30 kilometara, ali udaljena sela u samom Vrgorcu prelaze onu kvotu odnosno onaj kriterij udaljenosti od 50 Prema tome prometna izoliranost itd. Isto tako u Pločama nije toliko duga tradicija kao u Vrgorcu, ali ipak postoji nekakva tridesetogodišnja tradicija, a i na kraju krajeva potrebe žitelja ovoga grada za brzim i učinkovitim suđenjem. Što ostaje građanima rekao nam je gospodin Šeks u svom uvodnom dijelu odnosno u ime kluba, da ostaje osviještenost, vjerovanje i nada brzoj pravdi. Teret ove reforme će također podnositi suci koji će morat putovati od mjesta prebivališta do mjesta rada, građani naravno koji će morati putovati na veće udaljenosti kako bi obavljali posao koji su dosada obavljali u svom ili Vrgorcu ili Pločama. A neriješeni predmeti ostaju. Oni se šetaju. Racionalizacija. Mnogi su mišljenja da racionalizacija spajanjem sudova je svrsishodna u slučajevima spajanja malih sudova sa jedan ili dva suca, dakle sudova sužene nadležnosti, tamo gdje se ne može zapravo voditi postupke u kaznenim predmetima u kojima se sudi u Vijeću. Takvi sudovi sigurno nisu učinkoviti zbog troškova cijelog aparata. A u ostalim sudovima pune nadležnosti bi bilo nužno provesti reorganizaciju. Prema tome racionalizacija sama po sebi, mišljenja sam da nećete donijeti učinkovitost suda. Možda samo smanjenju nekih troškova. Racionalizacija bi se trebala provesti na druge načine. Donošenjem učinkovitih zakonskih propisa, edukacijama sudaca, informatizacijom itd. Treći prigovor se odnosi na način izbora sudova za ukidanje gdje se gleda broj sudaca, geografska udaljenost, a ne učinkovitost suda i broj riješenih slučajeva. Znači više se gleda kvantum umjesto kvalitete. I nadalje, mnogi smatraju da bi prije ukidanja određenih sudova trebalo provesti detaljniju analizu i raščlambu slučajeva koji uopće trebaju dospjeti na općinski sud odnosno na općinskim sudovima se rješavaju mnogi slučajevi za čije rješenje postoje i drugačiji mehanizmi. Vrlo je teško unaprijed govoriti, prognozirati uspješnost bilo kakve reforme. Međutim važno je uzeti u obzir mišljenje sudaca i osoblja naravno na koje se reforma odnosi, a isto tako i građana. Trenutno stanje prikazuje da postoji otpor načinu provođenja racionalizacije, a naravno ne osporava se nužnost reforme, ali se naglašava upitnost pristupa. I u prošlom mandatu se pokušalo sa jednom vrstom reformi, spajanjem općinskih, prekršajnih sudova, što se pokazalo problemom i taj je projekt neslavno završio, što je spomenula i kolegica Ingrid. Mnogi smatraju da se ovim zakonom neće ništa ključno što se tiče bar efikasnosti riješiti, već da je zakon napravljen forme radi, da se zadovolje europski kriteriji te da ne sadrži konstruktivno rješenje. A naši prijatelji iz Bruxellesa očekuju novosti u vezi pravosudne reforme pošto Republika Hrvatska ima loš pravosudni rejting. Od Republike Hrvatske se očekuje da se stvori djelotvorno, moderno, racionalno pravosuđe a i naši građani to očekuju. Što mogu očekivati od ovoga, što mogu dobiti u krajnjem slučaju? Mogu dobiti kancelarije, mogu dobiti fasade, zgrade a sigurno ne efikasno **Jarnjak, Ivan (HDZ)** Zahvaljujem. Idemo dalje. Uvažena zastupnica Tanja Vrbat. Hvala potpredsjedniče Hrvatskog sabora, uvažene kolegice i kolege zastupnici, državni tajniče i poštovana suradnice. Dostupnost pravde i pravosuđa ne znači da nam sudovi moraju biti ispred kućnog praga, već da pravosuđe mora biti brzo i učinkovito a samim time smatram i pravednije. Navedenu tezu prepoznali su još i staro rimski pravnici izrekavši da tako tko brzo daje dvostruko daje jer pravda na koju se čeka deset, petnaest ili više godina ne može se takvom nazivati. Potrebnim smatram reći i naglasiti da pravosuđe i pravda moraju biti jednaki u cijeloj Republici Hrvatskoj budući da su i zakoni koje donosimo u ovom Visokom domu jednaki za cijelu Hrvatsku i sve njene građanke i građane. Naravno, ja razumijem i nađe Buzećane i Rovinježe i Vrgorčane i shvaćam njihovu zabrinutost glede ukidanja odnosno spajanja njihovih općinskih sudova. Međutim, ne želim ovdje govoriti u ovom smjeru jer ne smatram da svaka općina ili grad u Hrvatskoj moraju imati svoj sud već smatram da ti sudovi kada ih konačno opremimo, informatiziramo, stručno osposobimo ljude za rad u njima sude brzo i učinkovito što će konačno dovesti do toga da njihov rad jamči pravedna suđenja a time i jednaku dostupnost pravde svim našim građanima. Ja mislim da je to prvenstveno nacionalni interes koji je netko ovdje prozivao u prijašnjim raspravama. Maleni sudovi u kojima jedan ili dva suca sude kaznene i parnične, i ovršne, i izvanparnične predmete ne mogu jamčiti pravdu. Budući da nitko ne može raditi stotinu različitih stvari istovremeno i svaku od njih raditi isto tako dobro. na tome tražim razloge i poticaje ove racionalizacije mreže sudova, međutim smatram da je ona zakašnjela i da nije provedena po nekakvim jasnim kriterijima do kraja. Bojim se da će se ovim zakonom koji se poziva na nekakvu veću reformu da će se tom zakonu samo prikačiti epitet reforme i to lažne reforme koja će opet se svesti na već ponovljenu tezu o mijenjanju tabli sa pročelja sudova. Jer kako inače objasniti činjenicu da kada već granice županijskih sudova ne slijede granice županija, zar je uistinu bilo nužno ostaviti jedan županijski sud u svakoj županiji. Možda to ne zvuči dobro. Evo, kolegica iz Međimurske županije kaže da ostaje jedan općinski sud i drugostupanjski je Županijski sud također u Čakovcu za samo jedan općinski sud, dok recimo u Istri ostaje sedam općinskih sudova i jedan županijski sud za recimo dvostruki broj stanovnika dokle ako usporedimo Međimursku i Krapinsko-zagorsku županiju koji imaju približno jednak broj stanovnika na jedan županijski sud ostaju tri općinska suda. Prema tome, nije mi u potpunosti jasno na kakve se pozivamo kriterije. Mali županijski sudovi dovode do feudalizacije pravosuđa i nemogućnosti da se na tim sudovima osnivaju odjeli koji bi mogli uistinu kvalitetno razmatrati pojedina pitanja koja se pojavljuju u radu toga suda. I opet, gdje se tu pozivamo i na kakve kriterije. Među ostalim izraziti problem ovog prijedloga zakona je popis sudova tzv. sužene nadležnosti. Naime, popis tih sudova je drastično smanjen iako je notorno da će u Hrvatskoj i nakon ove racionalizacije ostati čitav niz sudova koji nisu ekipirani i već od 1. listopada 2008. godine oni će suditi u predmetima koje nikada ranije nisu radili. Radi se naime o sudovima koji imaju manje od pet sudaca, pa kada se jedan sudac na primjer razboli takav sud ne može održati sjednicu izvanraspravnog vijeća. Mi ovdje govorimo o ukidanju racionalizacije rada sudova odnosno spajanju a onda ovakvim zakonom nekima od njih širimo nadležnosti. Stoga je potrebno itekako razmotriti predloženo rješenje sudova sužene nadležnosti i vratiti se na neka prethodna rješenja tim više što u prijelaznim i završnim odredbama ovog zakona izrijekom piše da se ovaj zakon primjenjuje od 1. listopada ove godine i da stavlja van snage raniji Zakon o područjima i nadležnostima sudova pa će i sudovi čije ukidanje danas predlažemo do trenutka kada oni budu zaista ukinuti morati suditi sve kaznene predmete u nadležnosti općinskih sudova. Stoga je ovaj zakon potrebno itekako doraditi kako ne bismo opet umjesto nekakve inovativne ideje dobili samo lošu realizaciju iste što mi se čini sasvim izgledno ovim prijedlogom. I opet, čini mi se da ponavljamo stalno iste greške, popravljamo i uljepšavamo nekakve službene brojke da bi se nekome više možda svidili i nazivamo reformama ono što suštinski reforme nisu jer našem pravosudnom sustavu nedostaje brzine i učinkovitosti a to je ono najbitnije za naše građane. Uvjerena sam da se ovim prijedlogom to neće poboljšati. Hvala Zahvaljujem. Imamo jednu repliku, uvaženi zastupnik Arsen Bauk. "Tko brzo daje dvostruko daje.". Naime, mi smo u hrvatskom pravosuđu imali slučaj, dakle imali smo sud, mislim na Općinski sud u Supetru. Imali smo i imamo zgradu i to jednu od najljepših, neka se ne uvrede kolegice i druge, od bračkog kamena. Taj sud će i dalje ostati ali imali smo suce i sutkinje koji su presuđivali brzo i davali ne dvostruko nego višestruko a najčešće su davali ono što nije pripadalo onima kojima su davali. Zbog toga nisu prave teme teme table, sjedišta, nazivi nego zakoni i ljudi a dok pravi ljudi ne počnu provoditi prave zakone nećemo napraviti korak u reformi jer ovo o čemu danas raspravljamo i nije korak već samo figura figura ili vrtnja u krug. Međutim, i kad se vrtimo u krug možemo se slučajno zaustaviti tako da gledamo u pravome smjeru. A kako se ovoj Vladi dosta toga događa slučajno i na pritisak Europe ja zbog dobrobiti Hrvatske želim da se ovaj put to dogodi da u ovoj vrtnji u krug ipak idemo u pravom smjeru da napravimo reformu kako treba i da se približimo Europskoj uniji. Hvala. raspravom. Uvažena zastupnica Nada Čavlović Smiljanec. Hvala lijepa. Gospodine potpredsjedniče, predstavnici Vlade, kolegice i kolege zastupnici. Prijedlogom zakona o područjima i sjedištima sudova kojim se u sklopu reforme pravosuđa provodi racionalizacija mreže sudova i to znači prema kriterijima da se pripajaju ili ukidaju sudovi sa manje od petero sudaca i oni na prostornoj međusobnoj udaljenosti do 50 vidljivo je ustvari da se znači prema tim kriterijima koji su ovdje propisani a ja ću govoriti o stanju u Virovitičko-podravskoj županiji navedeni kriteriji zaista nisu poštivali. Naime, navedenim prijedlogom zakona predlaže se da se Općinski sud u Slatini te Općinski sud u Pitomači pripoje Općinskom sudu u Virovitici a Općinski sud u Orahovici da se pripoji Općinskom sudu u Našicama. Znači, došlo bi u pitanje pripajanje Općinskog suda iz Orahovice koji spada u područje u Virovitičko-podravsku županiju i taj sud bi se trebao znači pripojiti Općinskom sudu u Našicama koji se nalazi na području Osječko-baranjske županije. Moram reći da od ukupno, četiri znači općinska suda na području Virovitičko-podravske županije, Virovitice se, Virovitičkog suda sa 8 sudaca, Slatine koja ima šest sudaca. Ovdje se vidi da je kriterij bio do petero sudaca te Pitomače i Orahovice koji imaju po tri, tri suca, u novoj mreži sudova predviđen je tek Općinski sud u Virovitici. Smatram da navedene četiri suda, Općinskog suda u Virovitici, nema razloga za ukidanje općinskog suda u Slatini. A reći ću o čemu se radi. Imajući svi prije svega u vidu činjenicu da na Općinskom sudu u Slatini znači radi 6 sudaca, da osim tih 6 sudaca postoji sudski savjetnik koji bi uskoro trebao imati status suca. Imajući znači u vidu činjenicu a to je priljev predmeta na tome sudu, te njegovu stoljetnu tradiciju. Naime, nigdje na području Republike Hrvatske nije predviđeno ukidanje sudova sa istim brojem sudaca i priljevom predmeta. Samo u još jednom slučaju predviđeno je ukidanje suda sa 6 sudaca a riječ je o Općinskom sudu u Ivancu. S time da je priljev predmeta na taj općinski sud daleko manji nego što je priljev predmeta na Općinski sud u Slatini. S druge strane od ukupno 57 sudova koji bi prema znači planu racionalizacije trebali činiti novu mrežu općinskih sudova, ovdje ne ubrajam sudove na otocima. Jedna trećina ima manji ili jednak broj sudaca, te manji ili podjednak priljev predmeta kao što ima općinski Sud u Slatini. Radi usporedbe, dati ću samo podatke za Općinski sud u Našicama koji znači prema prijedlogu o racionalizaciji bi trebao i dalje ostati u odnosu znači na Općinski sud u Slatini i to podaci za 2006. godinu. Znači Općinski sud u Našicama ima pet sudaca. Ima u 2006. godini 417 parničnih predmeta 1092 ovršna predmeta, 409 izvanparničnih predmeta i da sada dalje ne nabrajam. Općinski sud u Slatini, kao što sam rekla, ima 6 sudaca, imali su u 2006. godini 617 parničnih predmeta, 2513 ovršnih predmeta, 96 ostavina, te izvanparničnih predmeta ukupno 548. Vidljivo je da Općinski Sud u Slatini ima i veći broj sudaca, te dvostruko veći broj predmeta od Općinskog suda u Našicama, iz čega je vidljivo, to još jednom naglašavam da zaista nisu poštivani kriteriji prema kojoj se navodno ova racionalizacija vršila u Republici Hrvatskoj. Ili je kriterij možda bio taj što je eto iz grada Našica i koliko je svima nama poznato dolazi ministar Rončević. Je li, da budem i malo cinična. Razlog više za ostanak Općinskog suda u Slatini leži u činjenici da bi se detalji Općinskog suda u Orahovici koji također treba biti ukinut ili pripojen znači tom Općinskom sudu u Našicama bitno povećao i priljev predmeta i broj sudaca na Općinski sud u Slatini. A ne moram govoriti još posebno koje bi bile financijske posljedice ukidanja Općinskog suda u Slatini jer znamo da je to Sud sa velikim obujmom predmeta i većim brojem sudaca. I ako bi se taj sud, znači morao seliti u Općinski sud u Viroviticu onda tamo bi se morala napraviti zgrada iste veličine kao što je zgrada Općinskog suda u Virovitici. Radi se dakle o rješenju prema kojem bi se općinski sud, ima još nešto, znači vezano znači za Općinski sud u Orahovici koji bi se trebao pripojiti Općinskom sudu u Našicama. Radi se dakle o reješenju prema kojemu bi se općinski sud, čija mjesna nadležnost zahvaća područje jedne županije, …/Govornik se ne razumije./… spojiti na sud sa sjedištem u drugoj županiji. Iako se načelno ne protivim čak ni tome, tom prijedlogu, držim da za to nema opravdanih razloga. A reći ću i zašto. Naime, Našice nisu administrativno središte u odnosu na područje, sadašnju nadležnosti Općinskog suda u Orahovici a niti iz bilo kojeg drugog razloga ovo područje ne gravitira prema Našicama. Slatina konačno nije gotovo ništa niti udaljenija u odnosu na Našice. da se prilikom nacionalizacije mreže općinskih sudova na području Virovitičko-podravske županije, općinski sud u Orahovici stoji sa općinskim sudom u Slatini kao budući općinski sud u Slatini a općinski sud u Pitomači sa općinskim sudom u Virovitici kao budući općinski sud u Virovitici. Radilo bi se dakle o dva suda podjednake veličine sa po 10-ak sudaca koji sudovi bi udovoljavali i kriteriju udaljenosti od ostalih općinskih sudova. Na kraju, ako se ne odustane od ovoga zakonskog prijedloga koji smo ovdje dobili u saborsku proceduru, bojim se da je upitno i postojanje i opstojnost županijskog suda u Virovitici jer taj županijski sud u Virovitici bi imao pod nadležnošću samo općinski sud u Virovitici. Upravo stoga ja molim i apeliram, predlagatelju ovoga zakonskoga prijedloga da uvaži ove argumente koje sam iznijela. Jer zaista držim da općinski sud u Slatini je neophodan i da bi trebao ostati, ispunjava sve kriterije koji su propisani ovim prijedlogom zakona. Te držim da je neodrživo biti da se općinski sud u Orahovici, znači sud sa područja županije Virovitičko-podravske spaja na sud u Našicama koji ima, rekla sam, manji broj sudaca i manji priljev predmeta nego općinski sud u Slatini. Hvala lijepa. Zahvaljujem. Uvaženi zastupnik Anton Mance. Kraljevsko hrvatsko slavonsko dalmatinskog odjela za pravosuđe od 14. veljače 1875. godine kojom je osnovan Sud u Đurđevcu. prijedlogom zakona od 20. ožujka 2008. godine Vlada Republike Hrvatske predlaže da se dakle, nakon tih silnih godina taj Sud u Đurđevcu ukine. Budući da mi nisu poznati razlozi i kriteriji ovoga Zakona, ja ću prema nekim pretpostavljenim kriterijima iznijeti cijeli niz argumenata zašto smatramo da bi trebalo do drugog čitanja ovu odluku promijeniti i u zakonu, kao što piše u zakonu, za razliku od onoga što piše u obrazloženju dakle, ostaviti tekst zakona, on kaže da će Općinski sud u Đurđevcu ostati za područja pet jedinica lokalne samouprave. Na kraju 2007. godine u Općinskom sudu u Đurđevcu ostalo je neriješeno 252 predmeta. Od toga 82 parnična, 37 kaznenih, kaznenih, 78 ovršnih i 8 izvanparničnih predmeta. Ukupno je riješeno 2113 predmeta. Od toga ponovno vam mogu reći koja je struktura predmeta. U zemljišno-knjižnom odjelu Općinskog suda u Đurđevcu zaprimljeno je u radu u tijeku 2007. godine 3314 zemljišno-knjižnih predmeta a riješeno je 3254 predmeta te su ostala neriješena samo 81 predmet tijekom 2007. godine. izdano je 16 tisuća 801 zemljišno-knjižni izvadak tijekom 2007. godine. A hitni zemljišno-knjižni predmeti rješavaju se u roku od 24 sata. Što se tiče ažurnosti vidljivo je da je 5 sudaca koliko ima uključujući predsjednika suda tijekom 2007. godine rješavalo prosječno 320 predmeta. Ovakav broj predmeta je moguć zato što su suci između '85. i '88. godine rješavali prosječno 1000 predmeta godišnje, pa se opterećenost sudaca odnosno neriješenih predmeta značajno smanjio i došli do toga da oni danas doista mogu rješavati praktično sve ono što je i priljev, a otprilike omjer ažurnosti je 1:1,5 mjesečnih priljeva po sucu. Iz statistike od '98. do 2007. godine vidljivo je da je priljev bio ukupno 24500 predmeta ili prosječno negdje 2450 predmeta godišnje. Međutim, ove godine je vidljivo da je do 15. ožujka priljev parničnih predmeta 17% veći ili pretpostavlja se dakle da će ove godine porast novih predmeta biti 20% veći u odnosu na ono što je bilo u 2007. 2007. godini. Što se tiče trajanja postupka naravno budući da se radi o jednom od pet najažurnijih sudova u Republici Hrvatskoj postupak traje vrlo kratko i gotovo nema predmeta koji su stariji od tri godine, odnosno ima svega 14 predmeta koji su stariji od 3 godine pri čemu je ovdje problem trajanja jedino ili gotovo isključivo u nemogućnosti dostave sudske sudske pošte. Prema broju sudaca koji su zaposleni na Općinskom sudu u Đurđevcu ja sam već spominjao dakle Odlukom Ministarstva pravosuđa iz '95. godine rečeno je da može biti 8 sudaca. Danas je tamo zaposleno 5 suca, 3 suca nisu zaposlena zato što nije bilo suglasnosti Ministarstva pravosuđa za zapošljavanje i istom odlukom se moglo zaposliti 39 službenika i 4 namještenika. Danas je zaposleno 27 službenika i 4 namještenika, što znači da 12 službenika isto tako nije bilo zaposleno, jer to inače je tako u kontinentalnom dijelu da nisu bili zaposleni svi, pa i oni. Dakle, mogli smo imati 12 više zaposlenih nego što imamo. Što se tiče materijalnih uvjeta za rad, zgrada je sagrađena '58. godine na mjestu gdje je bila stara zgrada Općinskog suda iz 1875. Dakle, kada je osnovan sud sagrađena je i zgrada. Zgrada je 2001. temeljito obnovljena. 2002. uređena je fasada. 2003. su rađeni neki unutrašnji radovi. 2005. je uređen ulazni portal. 2006. su zamijenjene plinske peći i uvedeno centralno grijanje, a 2007. godine je započelo se sa informatizacijom suda u Đurđevcu. I sud u Đurđevcu, dakle zgrada u potpunosti, gotovo u idealnim uvjetima osim dovršetka informatizacije odgovara onome što bi trebalo biti idealni uvjeti za rad suca. Priljev predmeta prema okvirnim mjerilima to je nešto što su relevantni podaci i kriteriji za ovo. Dakle, prema onome što je izradilo Ministarstvo pravosuđa u prošloj godini je trebalo 5,44 suca da bi se riješili oni predmeti koji su bili riješeni na Općinskom sudu u Đurđevcu. Podsjećam da ima zaposlenih 5 sudaca na Općinskom sudu u Đurđevcu, pri čemu treba imati na umu da je 2006. i 2007. bilo osnivanje nove zemljišne knjige u Podravskim Sesvetama gdje je te dvije godine jedan sudac bio gotovo posvećen radu samo na tom dakle predmetu osnivanje nove zemljišne knjige, gdje je formirano 5603 novih katastarskih čestica koje su raspoređene u 1754 z.k. uložaka. Što znači, dakle da je de facto 4 suca rješavalo ili riješilo predmete po kriterijima Ministarstva pravosuđa koje je trebalo raditi 5 i pol sudaca. Što se tiče udaljenosti suda. Dakle, ukoliko bi ostalo ovakvo obrazloženje građani Kloštra Podravskog, Ferdinandovca i Podravskih Sesveta trebali bi do Općinskog suda u Koprivnici ići preko 50 preko 50 km. Prema tome, i taj argument je isto tako protivan ovom postojećem prijedlogu. Isto tako je i protivan broj stanovnika i gustoća naseljenosti budući da područje Općinskog suda u Đurđevcu obuhvaća prostor đurđevačke Podravine gdje živi preko 30000 stanovnika i mislim da isto tako bi to trebalo ostati u Đurđevcu. Ovo su tek neki od argumenata za koje mi pretpostavljamo da je Ministarstvo trebalo imati na umu kada je donosilo prijedlog zakona da se Općinski sud u Đurđevcu pripaja Općinskom sudu u Koprivnici, a želim reći da Općinski sud u Koprivnici nema adekvatne uvjete za rad, niti za vlastiti rad, a kamoli da se pripoji. Budući da u prostorima u kojima djeluje Općinski sud u Koprivnici u podstanarstvu je Županijski sud, dijele dio prostora. Županijski sud je u podstanarstvu kod županije. Prekršajni sud je u podstanarstvu kod grada Koprivnice. Županijsko državno odvjetništvo djeluje u prostorima koje je iznajmilo od jedne tvrtke. Prema tome, nema uopće prostornih uvjeta da se Općinski sud pripoji, iz Đurđevca pripoji Općinskom sudu u Koprivnici. Budući da je negdje sredinom devedesetih došlo do osnivanja Općinskog suda u Pitomači kada je dva suca sa Općinskog suda iz Đurđevca su premještena na područje Općinskog suda u Pitomači bilo je racionalno ukinuti Općinski sud u Pitomači i vratiti ga tamo gdje je on i otet, odnosno gdje je bila disolucija, vratiti ga u Općinski sud u Đurđevcu kako bi Općinski sud u Đurđevcu I bez toga, dakle po svim kriterijima o kojima smo mi danas govorili Općinski sud u Đurđevcu bi trebao opstati, osim ako nisu neki drugi razlozi o kojima mi ne znamo ovdje bili predmetom kriterija koji je trebao biti zadovoljen da bi se eto i u Koprivničko-križevačkoj županiji jedan sud ukinuo. Nadalje, govora o racionalnosti i ekonomičnosti i efikasnosti na primjeru Općinskog suda u Đurđevcu isto tako padaju u vodu zato jer će spajanjem Đurđevca sa Koprivnicom se povećati dodatno troškovi. Treba dodatno iznajmiti prostor u Koprivnici ili treba sagraditi Treba platiti ljudima putne troškove za dolazak u Koprivnicu. Radi se dakle o pet sudaca i 30-tak namještenika. Trebat će, ljudi će trebati plaćati si dolazak i odlazak na sud u Koprivnicu. Ovdje nitko nije govorio, ali što će biti sa odvjetnicima koji rade u mjestima gdje se ukidaju sudovi. Da li će oni uopće imati u budućnosti posla ili će se oni i tako i oni morati preseliti u mjesta gdje se spajaju sudovi. Dakle ja predlažem prije svega da za drugo čitanje ministarstvo podastre sve kriterije zbog kojih je ovakav prijedlog zakona upućen uopće u proceduru, a ne samo prijedlog zakona. Mi nemamo ovdje doista niti jedan kriterij kako bismo mogli usporediti s onim što jest predloženo. Hvala. Imamo dva ispravka netočnih navoda. Prvi je uvaženi zastupnik Josip Đakić. **Đakić, Josip (HDZ)** Gospodine potpredsjedniče Hrvatskoga sabora ispraviti ću netočan navod u kojem je gospodin Mršić ustvrdio da žurnost đurđevačkog suda od 98. godine do dalje je To je apsolutno netočno, jer 99. godine se osniva Općinski sud u Pitomači. 1500 predmeta prelazi u Općinski sud u Pitomači i tada Općinski sud u Đurđevcu ostaje sa nekakvih 700 i nešto predmeta i tada ostaje ona ažurnost i po tablici koja je 5,6 dok općinski sud u Pitomači radi sa ažurnošću i 1,7 ovih godina. To je ono što govori o kriterijima i mjerilima. Apsolutno u vašim tvrdnjama ne stoji da bilo kakvih opravdanja postoji za opstanak đurđevačkog suda. Zahvaljujem. I drugi ispravak netočnog navoda, uvaženi zastupnik Emil Tomljanović. **Tomljanović, Emil (HDZ)** Hvala lijepo. Pa uvaženi kolega je čak nekoliko puta kazao netočan navod, da u obrazloženju ovog zakona kao zakonskog prijedloga nije naveden niti jedan kriterij. Uvaženi kolega to je netočno. Kriteriji postoje, ja ću ih ukratko ponoviti. Dakle to je broj sudaca u odnosu na broj predmeta pa je čak stavljen broj sudaca koji je to prostorna udaljenost. Ali onaj treći kriterij koji se često zaboravlja u našim raspravama, to su prostorne i druge specifičnosti pojedinih sredina u smislu postojeće mreže sudova uz čak pravo na iznimku. Dakle kriteriji postoje, kriteriji su u obrazloženju zakona navedeni na stranici broj 2, a da li oni u smislu pripreme zakona za drugo čitanje trebaju biti još dodatno obrazloženi o tome bi se dalo razgovarati. Zahvaljujem. U ime predlagatelja uzima riječ državni tajnik, Dražen Bošnjaković. kako da kažem spajanje sudova i dosta značajan projekat i zato je jako dobro da idemo u dva čitanja, jer sve ovo što danas ovdje čujemo, naravno da ćemo i još jednom dodatno analizirati i naravno da ćemo sve ono što ste vi ovdje ukazali, da ćemo još jednom gledati da li je potrebno negdje intervenirati. Ono što sam čuo do sada problem suda Vrgorac da li ga spojiti sa Makarskom ili sa Metkovićem, Đurđevac da li opstati kao zaseban sud ili ga pripojiti Koprivnici. Po našim statistikama koje imamo on je ažuran sud i to nije problem, međutim problem je u tome što on ima pet sudaca a ima zapravo priljev predmeta samo za tri. To su statistike koje mi imamo i to su statistike koje mi pratimo i po sudu, ali i po svakom sucu pojedinačno. Sve ćemo to dodatno naravno i Senj, i Prelog, sve ćemo još jednom doći prije drugog čitanja na teren i raspraviti sa vama i još jednom izanalizirati i doći u drugo čitanje sa jednim prijedlogom u kome ćemo gledati uvažiti sve ovo naravno što ste rekli. Međutim ono što bih još htio ovdje ipak jednom podvući, cijeli ovaj projekt nije puko seljenje tabli i puka promjena da je sada jedna tabla, a nakon nje je druga. Ne. Ovo je stvaranje jednih respektabilnijih sudova, jednih jedinica u okviru kojih ćemo imati veći broj sudaca, u okviru kojeg ćemo imati puno bolje upravljanje i sa službenicima i sa namještenicima i sa sucima. I još jednom moram ponoviti. Specijalizacija sudaca je nešto što je danas nužnost. Sud koji ima predsjednika, koji ima jednog suca ne može odgovoriti uvjetima koji su danas i na tržištu i u životu i koji imaju potrebe naših građana. Naprosto nemoguće je da jedan sudac može suditi i smetanje posjeda i naknadu štete i kazneno i mi moramo omogućiti sucima specijalizaciju. U okviru malih sudova to naprosto nije moguće, zato ih moramo integrirati u jedan veći sustav. A ovo gdje ima dovoljan broj predmeta, gdje ima dovoljan broj predmeta, tu će se pokazati opravdanim da u određenom znači mjestu gdje je do jučer bio sud kao samostalna jedinica, pokazati će se opravdanim da postoji određeni organizacioni subjektivitet na tom terenu bilo kroz nekakav odjel. I stoga u taj sud će dolaziti suci iz jednog novog centra, ali će dolaziti suci kao specijalisti, kao kompetentni da u jednom kaznenom predmetu riješi taj predmet uz održavanje dva, tri ili četiri ročišta. Dakle to je naš cilj. Ne da mi šetamo građane da oni dolaze u taj mali sud da mu se predmet riješi u 15 ili 20 ročišta, nego mi želimo da se taj predmet riješi u 3, 4 ili najviše 5 ročišta. I zato što sam već rekao u prethodnom izlaganju, nije ovo jedina mjera koju ćemo mi predstaviti. Mi radimo na izmjeni i na prijedlogu Zakona o izmjenama parničnog postupka, mi imamo nacrt novog Zakona o kaznenom postupku kaznenom postupku gdje ćemo upravo ići u tom smjeru da nema više toliko odugovlačenja u raspravama i vođenju postupka, da se ne može dogoditi više da u jednom predmetu na 12-tom ročištu se netko sjeti nekog svjedoka i kaže ja mislim da bi baš on trebao iskazivati u tom predmetu. Ne. Ići ćemo na to da se predmeti kvalitetnije pripreme, da se u jednom kraćem roku odvede ta rasprava i nakon toga da se donesu kvalitetne presude. Također ići ćemo i za tim, da nema odugovlačenja i na drugostupanjskim sudovima. To znači da ne može se jedan predmet na županijskom sudu rješavati ne znam koliko godina i onda će se vratiti na ponovni postupak, ukinuti će se presuda i reći neka prvostupanjski sud ponovno provede postupak u kome će utvrditi sve relevantne činjenice da bi donio zakonitu presudu. To više nećemo tolerirati. Ako je ukid tada ćemo reći, mora biti jasno što je potrebno napraviti i odrediti ćemo da to bude u nekim primjerenim rokovima. jedan postupak koji je itekako infavorem građanina. Nije građaninu bitno koliko je njemu nekakav forum udaljen prostorno od njega, jel' to 10 ili je to 110 kilometara. Njemu je bitno da on zaštiti i realizira i ostvari svoje pravo ili interes. To je ono što je za građanina najbitnije. I ovo je jedan od preduvjeta da dođemo do toga. Jer bez sudova u kojima imamo suce koje možemo specijalizirati, mi do toga nećemo doći jer sada imamo jednu rascjepkanost. Imamo znači na nekakvom prostoru imamo jedan sud koji ima jednog ili dva suca, malo dalje isto takav sud i svaki je tako da kažemo osoba za sebe. Ne komunicira sa onim drugim, slabo se koriste resursi. To je ono što želimo spriječiti. Naravno ovdje je bilo istaknuto i vezano za značajan problem, a to je broj neriješenih zaostalih predmeta koji se još uvijek naravno je veliki. Međutim, ne bih htio da se stvori dojam da u tom segmentu ništa nije učinjeno. Pazite, prije četiri godine mi smo imali milijun i 760 i nešto tisuća neriješenih predmeta. Dakle, gotovo milijun i 800. Mi smo na današnji dan na 900 tisuća i nešto neriješenih predmeta. Dakle, gotovo za polovicu neriješenih predmeta mi smo uspjeli smanjiti. To nisu mali rezultati i to nisu rezultati za podcijeniti. U ovom postupku racionalizacije i spajanja sudova vjerujem da ćemo postići i onaj drugi efekt koji smo još još prije četiri godine pokušali napravit delegacijom predmeta sa više opterećenih sudova na manje opterećene sudove. Ovakvi sudovi koji će imati i specijalizirane suce, koji će imat i bolje iskorištene sve resurse, kada mu predsjednik Vrhovnog suda izdelegira određeni broj predmeta on će moći puno više tih predmeta i riješiti. A da ne kažem da ćemo doći i do određenog broja sudaca koje ćemo u okviru onih pedesetak kilometara znači koje ćemo moći sa jednog suda na drugi sud poslat privremeno na rješavanje zaostalih predmeta i tu ćemo također postići određene efekte. Drugo što želim jasno reći je pitanje gruntovna. Jer kad pogledamo zapravo zbog čega svi mi najčešće idemo na sud? Svi najčešće idemo na sud vezano za nekretnine, kada nešto kupujemo, kada mijenjamo nešto, vezano za nekretnine dolazimo u gruntovnu, ažuriramo to stanje, prijavljujemo taj promet. Dolazimo po određene potvrde vezano za nekažnjavanje i tako. Svi oni drugi segmenti u kojima sud radi, a to znači kada nekoga tužimo za naknadu štete, kad se netko rastaje, kad netko je u okviru kaznenog postupka. Mnogi ljudi uopće po takvim pitanjima nikada na sud niti ne dođu. Sve ovo što je bitno za građane, znači gruntovne gdje smo puno učinili u ovim proteklih četiri, pet godina na digitalizaciji, gdje smo jako puno učinili, sve ćemo to ostaviti dostupno građanima, znači da mogu doći, zadovoljiti sve one potrebe vezano za nekretnine koje su imali i do sada. Jer takav sustav nema potrebe rušiti, ali digitalizacija i daljnja informatizacija ide i dalje. I mi ćemo doći do sustava kada će netko tko je u Virovitici, bila je spomenuta maloprije, tko tko je u Virovitici, zatekne se negdje na moru, da će moći dobiti gruntovni izvadak za svoju nekretninu u Virovitici, ali to će moći dobiti recimo na sudu dolje na moru. Mi tome težimo, jednoj takvoj komunikaciji. I kada još vidimo da smo što se trgovačkog suda tiče, da smo uveli jednu elektroničku komunikaciju između javnog bilježnika i registra trgovačkog suda, sada vidimo zapravo gdje smo otišli i gdje je zapravo smjer i za daljnju komunikaciju vezano za dostavu. Vi danas kada osnivate trgovačko društvo dođete kod javnog bilježnika koji napravi sve potrebne dokumente, koji napravi sve akte na način da ih se elektronički zapiše i klikom tipke enter to se iz javnobilježničkog ureda nađe u registru trgovačkog suda. To je nešto čemu ćemo težiti i u drugim segmentima i u upravi i u pravosuđu. I to je jedan put kojim ćemo riješiti ono isto bolno pitanje dostave, jer dostava naravno je jedan jedan zaista veliki problem u našem pravosuđu. I ovdje isto bila je jedna dobra ideja koja je bila istaknuta vezano za to i koju mi itekako sagledavamo u izradi novog izmjena Zakona o parničnom postupku. Ovaj postupak je i ovaj proces reforme pravosuđa je prilično bolan, nije lagan. Istina je, zakoni su dugo bili …/Govornik se ne smo se svi navikli, da su se naši suci navikli suditi na jedan način, zakoni su doživjeli promjene. Međutim mi smo ustrojili i pravosudnu akademiju … **Jarnjak, Ivan (HDZ)** Privedite kraju raspravu. **Bošnjaković, Dražen (HDZ)** Evo ispričavam se. Mi smo ustrojili pravosudnu akademiju sa svojim regionalnim centrima koja radi na svakodnevnoj edukaciji naših sudaca. I ja vjerujem da uz ovaj projekt koji je danas ponuđen i ovaj koji će bit vezano za izmjene Zakona o parničnom postupku da smo mi itekako na dobrom putu. Hvala lijepa. Marinović, Ingrid (SDP)** Evo kolega nažalost moram ipak ispraviti ovaj navod za koji mi se čini da je upravo i iziskuje takvu potrebu. Naime kada ste kazali a to je netočno da će dolaziti specijalizirani suci u ta manja mjesta, očito dakle da će biti samo onda, tabla da će se samo promijeniti, i da se više neće zbog toga upravo zato što će biti specijalizirani, neće se otezati s raspravama. Činjenice pokazuju da suci koji rade recimo suci civilisti koji rade u određenim sporovima, recimo koji se bave stvarnim pravom u svojim velikim sudovima nemaju ništa veću ažurnost i manje ročišta nego suci koji sude u manjim mjestima. Naprotiv evo sudac će sada iz Zadra dolaziti u Benkovac. Pa on mora pet godina da uopće se sporazumije s tim ljudima, koji imaju specifični govor, a koji sudac u Benkovcu ih savršeno razumije. Dakle, imat će i komunikacijski komunikacijski problem, a da ne govorimo o nekretninama gdje su položene i tako, što upravo suci koji rade u tim manjim mjestima apsolutno znaju sve. Prema tome ovaj argument ovom trenutku prekidamo raspravu i nastavljamo u 15 sati. Prvi govornik je uvaženi zastupnik Ivo Grbić. Hvala lijepa.